Sveitarfélögin telja að það vanti 9–13 milljarða inn í grunninn frá ríkinu þannig að hann standi undir sér. Forsætisráðherra kvaðst hafa mjög mikinn skilning á vanda sveitarfélaga.

Þetta átti að gerast með þeim hætti að hámarksútsvarsprósenta sveitarfélaga hækkaði um 0,26 prósentustig en tekjuskattur, sem ríkið innheimtir, lækkaði á móti sem því næmi. Hæstv. forsætisráðherra lét þó á sér heyra að hugmyndin hafi ekki verið rædd og alls ekki í ríkisstjórn. Nú er samt sem áður hugmyndin fædd hjá einum af oddvitum ríkisstjórnarinnar og sveitarstjórnarfólk er mjög áhugasamt um að vita hversu raunhæft er að hún verði að veruleika og muni jafnvel birtast í fjárlögum milli umferða, sem er auðvitað forsenda þess að hún komi að einhverju gagni fyrir sveitarfélögin á næsta ári.

Virðulegur forseti. Fyrst vil ég nú segja að þróunin í málefnum fatlaðra og kostnaður vegna þess málaflokks er efni í alveg sérstaka umræðu. Eftir margra ára undirbúning var tekin ákvörðun á Alþingi um að auka við þjónustu við fatlaða á Íslandi. Eftir að sá málaflokkur hafði verið færður yfir til sveitarfélaganna árið 2011 og við lagabreytinguna sem tók gildi árið 2018 var áætlað að heildarkostnaður sveitarfélaganna vegna þeirra breytinga sem þá voru gerðar og vörðuðu einkum fleiri NPA-samninga og húsnæðisúrræði, fyrir utan það sem sneri að atvinnuúrræðum og frístundastuðningi,

var niðurstaðan hér, eftir nokkrar umferðir á Alþingi vegna þess að málið var ekki afgreitt í einni umferð, að kostnaðurinn væri innan við milljarður fyrir sveitarfélögin, en það stefnir í að hann verði 16 milljarðar á ári. Þetta hlýtur að vera tilefni í alveg sérstaka umræðu. En við höfum að sjálfsögðu og augljóslega öll metnað til þess að gera mjög vel í þessum málaflokki og ekki er vafi á því að þjónustan hefur aukist og batnað. Þegar spurt er að því að því hvernig mér lítist á þær hugmyndir sem innviðaráðherra hefur viðrað þá er auðvelt að svara því vegna þess að þær eru komnar úr fjármálaráðuneytinu og voru teknar upp í samskiptum fjármálaráðuneytis og innviðaráðuneytis. Við eigum eftir að fara nánar yfir þær í ráðherranefnd um ríkisfjármál og þá verður hægt að svara öllum þeim spurningum sem hér er velt upp um áhrif á afkomu ríkissjóðs. En ljóst er að tilfærsla á tekjum milli ríkis og sveitarfélaga mun ekki hafa nein áhrif á afkomu hins opinbera.

og félagsmálaráðuneytisins á sínum tíma, það voru tvær nefndir sem funduðu 100 sinnum og skiluðu 100 blaðsíðna skýrslu um málið. En látum það nú vera. Ég er sleginn yfir því hversu ofboðslegt vanmat hefur verið hér og svo auðvitað hlýtur þetta að kalla á spurningar um það hvort kostnaðurinn hafi orðið allt of mikill og umfram tilefni. Það hljóta að vakna spurningar um slíkt. Þegar spurt er um það hverju sveitarfélögin eigi að gera ráð fyrir varðandi næsta ár þá var ég að segja það hér að hugmyndir sem hafa verið reifaðar voru smíðaðar í fjármálaráðuneytinu og ræddar við innviðaráðherra sem hefur síðan gert þær opinberar þannig að það er ekki við öðru að búast en að við viljum vinna áfram með þær og taka formlega ákvörðun hérna við meðhöndlun fjárlaga og Alþingi mun síðan á endanum eiga síðasta orðið.

Þótt málið sem ég spyr hér um varði mjög fjármál ríkissjóðs þá spyr ég hæstv. ráðherra einnig sem formann Sjálfstæðisflokksins, formann stærsta flokks þessarar ríkisstjórnar, óvissa hefur ríkt um hvert þessi stjórn stefnir í útlendingamálum. Nú heyrum við af — ekki óeiningu, það er talað um sérstaka einingu, en þó tafir í þingflokki Sjálfstæðismanna

einhver teljandi áhrif? Og þarf ekki meira til? Verður hæstv. fjármálaráðherra, formaður Sjálfstæðisflokksins, tilbúinn að styðja hæstv. dómsmálaráðherra í því að koma með viðbótarfrumvörp til að takast á við ástandið sem nú blasir við,

ekki viðunandi ástand og sé afleiðing af þeirri stefnu sem hér hefur verið rekin. Aðrir þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafa lítið tjáð sig um þetta, þó kannski einn eða tveir aðeins á skjön við það sem hæstv. ráðherrar hafa sagt. En hver er stefnan? Hvers er að vænta frá Sjálfstæðisflokknum í þessu máli? Það er ekki að ástæðulausu að ég spyr því að það er ekkert mjög langt liðið síðan Sjálfstæðisflokkurinn tók þátt í því beitti afli sínu til að koma í gegn frumvarpi sem var til þess fallið að ýta undir ásóknina, seglana, eins og hæstv. dómsmálaráðherra kallar það, sem eru á Íslandi. Má vænta þess að flokkurinn taki nú af skarið og nái stjórn á málaflokknum?

ég er ekki sammála því. Ég vil hins vegar taka fram að okkar áherslur snúast allar um að verja tilgang kerfisins, hælisleitendakerfisins. Við viljum að kerfið gagnist í þeim tilgangi sem það er smíðað smíðað en sé ekki þannig að fleiri sæki í það, sem veldur okkur kostnaði og umstangi, og leiti leiða til að komast inn í hælisleitendakerfið þegar þeir eru í raun og veru að leita að stað til að búa á og bæta lífskjör sín til lengri tíma.

að þeir sem komi með slík vegabréf standi í skuld við þá sem útvega slík vegabréf og þurfi á komandi árum að finna leiðir til að fjármagna þá skuld,

verkfæri í höndum glæpagengja. Við þurfum að fjármagna átak til að takast á við slíka aðila þannig að verndarkerfið okkar gagnist þeim sem það er raunverulega smíðað fyrir, sem er fólk sem þarf að leggja á flótta undan ástandinu heima fyrir og leitar skjóls hér og annars staðar í Evrópu og á skilið að fá vernd. Kostnaðurinn einn og sér er síðan annað mál. Við getum ekki ætlast til þess að vera undanskilin þeirri þróun sem er alþjóðleg. Það er við því að búast að það verði meiri ásókn í það að koma til Íslands eins og er að gerast annars staðar. Þetta er viðkvæmur málaflokkur sem þarf að vera hægt að ræða um þannig að staðreyndir þoli dagsins ljós en séu ekki málaðar upp sem einhver hræðsluáróður.

yrði við. Vonin er sú að kerfið fari að virka eins og kerfið á að virka. Það geta væntanlega allir verið sammála um að það þurfi til að byrja með að láta kerfið virka eins og það á að virka. En hvernig ætlar ríkisstjórnin, Sjálfstæðisflokkurinn auðvitað ekki hvað síst, að bregðast við? Hvers er að vænta? Hvenær kemur frumvarp hæstv. dómsmálaráðherra? Verður búið að bæta það frumvarp þannig að það hafi meiri áhrif en það myndi gera eins og við sáum það síðast Og er hæstv. ráðherra tilbúinn til að ráðast í lagabreytingar, lagfæringar til að ná tökum á þessu stjórnleysi sem ríkir í málaflokknum?

Það hefur t.d. með það að gera að við landamæraeftirlit fái menn farþegalista þannig að hægt sé að samkeyra gagnaskrár með löggæslu og landamæraeftirliti í öðrum löndum og finna þannig þá einstaklinga sem sérstök ástæða er til að taka til athugunar

nýtt í öðrum tilgangi þannig að við þurfum að bregðast við á mörgum vígstöðvum. Virðulegur forseti. Eins og ég hef áður bent á hér í ræðupúlti Alþingis í þessari viku var síðasti mánudagur dagur útrýmingar fátæktar

Allt Covid-tímabilið var ekki sett króna til eldri borgara. Þeir eru eins og afgangsstærð hjá ríkisstjórninni. Þeir eru kallaðir fráflæðisvandi, þeir eru einhvern veginn fyrir á hverjum tíma

Ég spyr því hæstv. fjármálaráðherra: Er hann með eitthvað á döfinni til að gera eitthvað annað en að benda á launaþróun eða meðaltöl eða eitthvað?

grípa til þess ráðs að vera hérna uppi með mjög stór orð. Ég óska eftir því að þessi umræða fari fram af þokkalegri yfirvegun og að við styðjumst við staðreyndir. Ég hvet hv. þingmann, vegna þess að hann er sérstaklega að horfa til eldri borgara, að fara nú inn á vef sem við opnuðum sérstaklega fyrir umræðu um þessi mál, tekjusagan.is. Skoðaðu þar hóp 68 ára og eldri, skoðaðu hvernig kjör þeirra, ráðstöfunartekjur, það sem fólk hefur milli handanna eftir að það hefur fengið

fleytt öllum tekjutíundum þess aldurshóps upp í hæðir sem við höfum aldrei áður séð, hvernig gögnin sýna að á sama tíma og lífeyrisgreiðslurnar eru að hækka eru bæturnar líka að hækka, sem segir mikla sögu þegar verið er að tala um allar þessar skerðingar. Sem sagt, þrátt fyrir að fólk hafi hærri og hærri lífeyristekjur eru skerðingarnar ekki þannig að það dragi úr bótaréttindunum. Þess vegna er það þannig að sá hópur sem er hér sérstaklega settur á dagskrá í þessum fyrirspurnatíma hefur líklega aldrei í íslenskri sögu

Er það eitthvað sem skiptir engu máli? Jú, ég held að það skipti máli og ég held að það sé til vitnis um að það er rangt að við gerum aldrei neitt. Nýjustu tölur sem ég sá frá OECD sýna að fátækt, a.m.k. þegar horft er á hina hlutfallslegu fátækt, er minnst á Íslandi.

tekjutíund. Skoðið lægstu tekjutíundina, næstlægstu, þriðju lægstu, fjórðu lægstu — allar þessar tekjutíundir hafa stóraukið ráðstöfunartekjur sínar á meðan ég hef verið fjármálaráðherra. Þannig er að útgreiddur ellilífeyrir hefur farið úr því að vera innan við 40 milljarðar á ári yfir í 100 milljarða á ári. Og hvert heldur hv. þingmaður að þessir peningar fari?

Á dögunum skiluðu starfsmenn Bankasýslunnar minnisblaði sem fjárlaganefnd hafði óskað eftir fyrir rúmu hálfu ári um gjafir og fríðindi sem þeir höfðu fengið í tengslum við störf sín við sölu á hlutum í Íslandsbanka. Í minnisblaðinu kemur fram að starfsmenn Bankasýslunnar hafi þegið dýra kvöldverði, vínflöskur, konfektkassa og forláta kokteilgerðarsett ásamt því að hafa þegið ótilgreindan fjölda hádegisverða fyrir ótilgreint verð. Þessar gjafir, sem samtals hlaupa á hundruðum þúsunda króna, komu frá umsjónaraðilum, fjármálaráðgjöfum, lögfræðilegum ráðgjöfum, söluráðgjöfum og söluaðilum sem allir eiga það sameiginlegt að hafa átt aðkomu að vinnu Bankasýslunnar við sölu á hlutum ríkisins í Íslandsbanka.

Það hefur ekkert með hina eiginlegu sölu ríkiseignarinnar að gera sem endar hjá öðrum aðilum, þ.e. kaupendum eignarinnar. Hérna er væntanlega verið að gefa í skyn að þarna séu menn að kaupa sér einhverja velvild til að fá að taka þátt í sölumeðferðinni og þiggja fyrir það einhverja þóknun. Það er stjórn Bankasýslunnar sem ber ábyrgð á heildareftirliti með slíkri samningagerð og mögulegum hagsmunaárekstrum sem kunna að skapast. Stutta svarið mitt við því hvort það sé heppilegt eða æskilegt að um sé að ræða

Virðulegur forseti. Bankasýsla ríkisins er ekki fjárfestir og er ekki fjármálafyrirtæki. Þetta er opinber stofnun. Starfsmönnum hennar ber að fylgja siðareglum starfsmanna ríkisins

segir að starfsfólk stofnunarinnar hvorki semji um né taki á móti gjöfum, greiðum eða annarri fyrirgreiðslu fyrir sig, fjölskyldu sína eða aðra sem tengjast

Ég ætla hins vegar að segja það sem mína skoðun að ég held að í því samfélagi sem við búum í, í þeirri menningu sem skapast hefur í þessu samfélagi, þá þykir það ekki vera mjög stórt tiltökumál ef einhver sendir öðrum rauðvínsflösku sem getur kannski haft verðmæti á bilinu öðrum hvorum megin kr. Ég held að það sé ólíklegt til þess að valda einhverjum úrslitaáhrifum á það hvort mönnum verði treyst til að taka að sér mikilvægt hlutverk eins og það sem við erum að ræða um hér. En þetta er alltaf matsatriði og og við höfum sjálf sett okkur reglur hér, þingmenn og ráðherrar í þessum efnum, sem gera ráð fyrir því að gjafir sem eru tækifærisgjafir geta verið þess eðlis að ekki þurfi að halda að halda sérstaka skrá yfir þær en aðrar sem eru yfir ákveðnu verðgildi þurfi að gefa upp. Það finnst mér vera skynsamleg regla og mjög skiljanleg. Þannig að þetta er á endanum matsatriði. Einfaldar reglur eru bestar og það ber að fara varlega, sérstaklega þegar um er að ræða svona mikla hagsmuni eins og eru undir hér.

Það er óþarfi að fjölyrða mikið um stöðu fjölmiðla á Íslandi. Staðan er dökk eins og við þekkjum. Það ætti heldur ekki að þurfa að fjölyrða mikið um mikilvægi fjölmiðla á Íslandi og í öðrum löndum. Í Danmörku og Noregi er litið svo á að fjölmiðlar séu hryggjarstykkið í lýðræðinu og þar er engin sérstök umræða um það hvort styrkja eigi fjölmiðla eða styðja, heldur meira hvernig. Það þarf að taka rekstrarumhverfi fjölmiðla á Íslandi til heildstæðrar endurskoðunar til að skapa umhverfi sem getur stutt við frjálsa fjölmiðla til framtíðar. Slík heildarendurskoðun hefur ekki verið sett af stað en hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra hefur þó sett á stuðningskerfi fyrir einkarekna fjölmiðla sem ríkisstjórnin gat ekki samþykkt nema tímabundið til næstu áramóta. Þannig fór forgörðum von um varanlega og heildstæða lausn sem bætir á sama tíma rekstrargrundvöll og sjálfstæði fjölmiðla. Nú berst tilkynning frá hæstv. ráðherra um að hún hafi birt í samráðsgátt tillögu að framlengingu fyrirkomulagsins. Þar kemur fram að framlengingin eigi að gilda í tvö ár og að því loknu eigi að taka við fimm ára fyrirkomulag.

heldur ekki síður fyrirstaða innan Sjálfstæðisflokksins og er þetta því enn eitt dæmið um mál þar sem stjórnarflokkarnir geta ekki komið sér saman um lausn. Ég og þingflokkur Viðreisnar erum hlynnt því að styðja við fjölmiðla enda eru þeir hornsteinn lýðræðisins, en samhliða þarf að huga að erlendu miðlunum, yfirburðastöðu og tryggja heilbrigt og eðlilegt starfs- og rekstrarumhverfi. Annað er til þess fallið að skapa óheilbrigðara umhverfi en var fyrir, sér í lagi þegar ráðherra hefur stöðugt í hendi sér að afnema stuðninginn og skiptir þá í sjálfu sér ekki máli hver ráðherrann er. Í sérstakri umræðu í mars sagði hæstv. ráðherra að vinna væri að fara af stað á vegum fjármálaráðherra um að breyta skattalegu umhverfi og jafna stöðuna. Þær niðurstöður myndi hún kynna, en ekkert hefur bólað á þeim. Ég vil því spyrja hæstv. ráðherra hvernig þeirri vinnu miðar og hvernig hún hugsar sér fyrirkomulagið hvað varðar fjölmiðla til framtíðar. forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir að sýna fjölmiðlum þennan áhuga enda hefur hv. þingmaður starfað um árabil á vettvangi fjölmiðla. Ég er fyllilega sammála hv. þingmanni um mikilvægi fjölmiðla og fjölmiðlar eru iðulega nefndir sem fjórða stoðin er varðar skiptingu valds. Fjölmiðlar veita auðvitað þetta nauðsynlega aðhald, bæði í stjórnmálum, viðskiptalífinu og samfélaginu, þannig að í mínum huga er engin spurning að fjölmiðlar skipta mjög miklu máli. Mig langar að nefna nokkra þætti. Í fyrsta lagi er hafin heildarendurskoðun í ráðuneytinu um að móta fjölmiðlastefnu til 5–7 ára.

streymisveitur og hvað önnur ríki gera varðandi erlendar streymisveitur. Það er ýmislegt sem kemur í ljós þar, til að mynda að Danir hafa verið að setja á sérstakt framlag. Streymisveitum þar ber að vera með sérstakt framlag inn í Kvikmyndasjóð og inn í menninguna í Danmörku og mörg ríki eru að vinna að þessu eða hafa hrint því í framkvæmd.

það eigi að skapa hér eðlilegt umhverfi fyrir fjölmiðla heldur tölum frekar um hvernig eigi nákvæmlega að gera það. Ég hef svolítið saknað þess að menn ræði um þessa hluti meira heildstætt.

og ég er ósammála, um að það verði í raun og veru að veikja RÚV til að styrkja einkareknu miðlana. Myndi það ekki frekar leiða til þess að heildarumhverfi fjölmiðla yrði veikara? Og ef menn fara í þá vinnu að

hefur svigrúmið sem myndaðist í þessum ríkjum ekkert endilega farið til innlendra fjölmiðla heldur fremur til erlendra streymisveitna eða þeirra á þeim vettvangi. Við sjáum öll að þetta umhverfi er auðvitað gjörbreytt,

Rökin fyrir því að greiða aldurstengda örorkuuppbót eru þau að aflahæfi viðkomandi skerðist til lengri tíma allt eftir því hve ungur hann er þegar hann er metinn til 75% örorku. Þau rök eiga við óháð því hvort viðkomandi er 66 eða 67 ára, enda er það svo að með sífellt bættum læknavísindum hefur aflahæfi fólks aukist Þeir sem eru vinnufærir geta nýtt sér úrræði laganna til töku hálfs lífeyris eða nýtt sér frítekjumörk ellilífeyris en þeir sem eru óvinnufærir njóta þá engra slíkra úrræða.

Þegar öryrkjar verða 67 ára fara þeir sjálfkrafa af örorkubótum á ellilífeyri, og þá fellur umrædd uppbót niður skv. gildandi lögum. Hún getur hæst orðið jafnhá örorkulífeyrinum, hjá þeim sem voru metnir 75% öryrkjar á unga aldri, en verður þeim mun lægri sem það gerðist við hærri aldur. Hjá þeim sem varð 75% öryrki fertugur er upphæðin

Þarna kemur líka fram að Landssamband eldri borgara er gjörsamlega sammála þessu. Það sér enginn rök fyrir því að

takmörkuð eða jafnvel engin. Á slíkt sérstaklega við um einstaklinga sem fá örorkumat ungir að árum. Þessir einstaklingar fá almennt mjög lág eða jafnvel engin eftirlaun frá lífeyrissjóðum og eru auk þess í þeirri stöðu að ná heldur ekki að greiða inn í og safna viðbótarlífeyrissparnaði. Þar af leiðandi þurfa þeir enn frekar að treysta á almannatryggingar. Ljóst er að sá hópur ellilífeyrisþega sem fyrir 67 ára aldur þurfti að framfleyta sér á örorkulífeyri og/eða

sem stendur verst. Örorkulífeyrisþegar hafa að auki ekki val um að fresta töku ellilífeyris til 72 ára aldurs, eins og aðrir, og hækka þar með greiðslur sínar á mánuði um 0,5%,

við frumvarpið.“ Ef við áttum okkur á um hvaða fjárhæðir við erum að tala í þessu samhengi þá erum við að tala um að hámarkið lækkar

Hver vill vinna við aðstæður þar sem hann veit að það eru 75% að lágmarki tekin af hans tekjum?

allar þessar bætur skerða, mismunandi eftir tekjum. Þetta er hópurinn sem er með

tapa stórfé á því að reyna að bjarga sér á einhvern hátt. Það er þyngra en tárum taki að við skulum vera með þetta kerfi en ég bind ákveðnar vonir

þetta er hópurinn sem okkur ber að verja. Við getum eiginlega sagt okkur það að ef við

Það segir sig sjálft að það er ákveðið ofbeldi í því að hafa einhvern hóp sem er í þeirri aðstöðu að hann þurfi eiginlega að velja um það hvort hann geti búið einn eða hvort hann vilji reyna að finna einhver önnur úrræði þannig að hann geti — hvort hann á að vera með húsnæði eða lifa

Þá fer kerfið af stað og byrjar að skerða grimmilega. Heimilisuppbótin hverfur og

Ef við tökum bara þennan hóp, þegar sett er akkúrat inn í þetta kerfi ákveðin upphæð þá fer af stað rúlletta. Það byrjar á því að um leið og bætur þeirra hækka þá fara af stað

í kerfinu. Maður getur ekki ímyndað sér og maður botnar ekki í því að við skulum vera með svona kerfi, að við skulum leyfa okkur ár eftir ár

Það hefur engin áhrif á það vegna þess að það eina sem hefur áhrif á stöðu þessa fólks er það sem það fær borgað

Það er bara staðreynd, við vitum það, og það þarf ekki meðaltöl, ekki tekjutíund, það þarf enga tölfræði að segja mér að það að reyna að lifa af á einhverjum rétt um 300.000 kr. með húsaleigu upp á 50–70% af þeim tekjum plús verðbólgu og aðra þætti — þá er alveg á hreinu að

er verið að brjóta bæði andlega og líkamlega heilsu fólks. Við erum að sjá þetta um allt kerfið. Ég er að hitta fullfrískt fólk sem hefur ekki efni á að fara yfir götuna í Ármúla í liðskiptaaðgerðir en situr heima fast

þá vonandi samþykkja þeir þetta frumvarp þar sem við erum ekki að fara fram — þetta er ekki stór hópur og ekki háar upphæðir en skipta

Það er verið að segja: Jú, það er verið að hækka á miðju ári tekjur þessa hóps um 3% og það á að gera það um 6% um áramót. En á sama tíma fer í gang eitthvert hjól í hinn endann sem rífur þetta bara af fólki.

Þar nefndi ég í fyrirspurn til formanns þessa stýrihóps að fólk væri að gera sér væntingar um afkomubata

setið ætli sér að fara að setja einhverja aukapeninga inn í þennan hluta velferðarkerfisins eftir eitt ár eða tvö ár frekar en bara núna?

á þessu tímabili. Þetta er bara sparnaður upp á 4–5 milljarða á hverju einasta ári sem ríkið á og áttu að fara í þetta kerfi en hafa ekki farið í það.

Það eru ákveðnir hópar sem munu aldrei geta farið í endurhæfingu eða komið sér inn á vinnumarkað, t.d. fólk með þroskahömlun sem getur bara ekki unnið, fólk með fjölþætta fötlun

Ég mæli hér fyrir frumvarpi mínu til laga um breytingar á lögum um atvinnuréttindi útlendinga. Frumvarpið er flutt öðru sinni en ég mælti fyrir því síðast þann 20. janúar á þessu ári. Það sem gerir það áhugavert er að miklar vendingar hafa orðið síðan þá með innrás Rússa í Úkraínu og það hefur fjölgað verulega í þeim hópi sem þessi lagabreyting mun hafa áhrif á. Í örstuttu máli þá snýst frumvarpið um að veita fólki sem hefur fengið leyfi til dvalar á Íslandi leyfi til að stunda atvinnu sömuleiðis. Sú er nefnilega ekki staðan í dag. Samkvæmt íslenskum lögum þurfa útlendingar, aðrir en ríkisborgarar EES- og EFTA-ríkja, sem hyggjast dvelja á Íslandi lengur en í þrjá mánuði að fá útgefið sérstakt dvalarleyfi hjá Útlendingastofnun.

Ákveðin skilyrði eru fyrir veitingu dvalarleyfis sem velta á því hvers lags dvalarleyfi er sótt um. Ákveðin grunnskilyrði gilda um flest dvalarleyfi og svo eru önnur sérstök skilyrði sem gilda um hvert dvalarleyfi fyrir sig. Til að skýra þetta aðeins nánar ætla ég að fara í stuttu máli yfir inntak þeirra dvalarleyfa sem eru í boði samkvæmt íslenskum lögum. Öll dvalarleyfi eru tímabundin til að byrja með en sum þeirra, ekki öll, leiða af sér rétt til ótímabundins dvalarleyfis eftir tiltekinn búsetutíma og að ströngum skilyrðum uppfylltum. Tilgangur umsækjenda með dvöl hér á landi ræður tegund dvalarleyfis sem viðkomandi getur fengið. Til eru dvalarleyfi vegna fjölskyldusameiningar. Þar er fjölskylda reyndar skilgreind á mjög þröngan hátt þar sem uppkomin börn þín eru ekki fjölskylda þín, en það er önnur saga. Aðeins tiltekin dvalarleyfi leiða af sér rétt til fjölskyldusameiningar en þá er það eða útlendings sem er með dvalarleyfi hér á landi, börn undir 18 ára aldri og foreldrar 67 ára og eldri. Börn yfir 18 ára aldri eru þannig ekki fjölskylda þín og ekki heldur foreldrar þínir fyrr en þeir eru orðnir mjög aldraðir. Þá eru tiltekin dvalarleyfi veitt vegna atvinnuþátttöku. Það eru einkum tvær tegundir; annars vegar vegna skorts á vinnuafli sem veltur fyrst og fremst á stöðunni á vinnumarkaði hér á landi og því starfssviði sem dvalarleyfi vegna, er á og það veltur líka á því að viðkomandi hafi vinnuveitanda sem er reiðubúinn að fara í gegnum það ferli með umsækjanda.

Hitt dvalarleyfið vegna atvinnuþátttöku er á grundvelli starfs sem krefst sérþekkingar. Bæði þessi dvalarleyfi gera kröfu um að viðkomandi sé kominn með vinnu og sæki um dvalarleyfi áður en hann kemur til landsins. Það er almenn regla, það eru ákveðnar undantekningar á því. Fyrir þessum leyfum eru ströng skilyrði sem erfitt getur verið að uppfylla, sérstaklega fyrir fólk sem er ekki með margra ára háskólamenntun að baki eða sérhæfingu. Þá eru til dvalarleyfi vegna náms, vegna vistráðningar eða au pair, eins og við þekkjum það kannski frekar, fyrir sjálfboðaliða, trúboða, vegna tímabundinnar vinnudvalar fyrir ungt fólk og annað. Þetta eru dvalarleyfi sem að jafnaði veita ekki rétt til ótímabundinnar dvalar að endingu. Svo er það annað þeirra dvalarleyfa sem við tölum um í þessu frumvarpi en það er dvalarleyfi á grundvelli sérstakra tengsla við landið. Ég ætla ekki að fara í löngu máli yfir það hvað það þýðir en það hefur verið útfært og skilgreint einnig nokkuð þröngt með reglugerð. Veiting dvalarleyfis á grundvelli mannúðarsjónarmiða, sem er hitt dvalarleyfið sem frumvarp mitt nær yfir, kemur aðeins til álita við efnislega meðferð umsóknar um alþjóðlega vernd sem hefur þá í rauninni verið synjað.

en sumir einstaklingar eru að flýja persónulegar ofsóknir af tilteknum ástæðum í heimaríkjum og uppfylla skilyrði flóttamannasamnings Sameinuðu þjóðanna. Svo er það dvalarleyfi sem kallað er viðbótarvernd í dag, sem er evrópskt hugtak og var í rauninni fundið upp til að ná yfir fólk sem er að flýja almennt hættuástand í heimaríki, svo sem stríð eða annars konar hremmingar. Það er nefnilega svo skondið og kemur mörgum á óvart að fólk sem er að flýja stríð og bara stríð, ekki persónulegar ofsóknir, er ekki flóttamenn samkvæmt skilgreiningunni í flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna.

„Heimilt er að veita útlendingi sem staddur er hér á landi dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða, þrátt fyrir að skilyrði 37. gr. séu ekki uppfyllt“ — 37. gr. er ákvæði sem gildir um flóttafólk

Nánari útlistanir á þessu eru í greinargerð með ákvæðinu í frumvarpi til laga um útlendinga og sem fyrr segir þá eiga þessir einstaklingar rétt á tímabundnu dvalarleyfi til eins árs og því fylgir ekki leyfi til að stunda atvinnu. Þessu hef ég viljað breyta mjög lengi og lagði ég þetta frumvarp fram á síðasta þingi og talaði fyrir því sem fyrr segir áður en innrásin í Úkraínu átti sér stað. Þetta dvalarleyfi fékk flóttafólkið frá Úkraínu. Þau fengu ekki stöðu flóttafólks. Þann 4. mars síðastliðinn lýsti dómsmálaráðherra yfir að hann hefði ákveðið að virkja 44. gr. laga um útlendinga, nr. 80/2016, þegar í stað vegna fjöldaflótta í kjölfar innrásar Rússlands í Úkraínu. Var þessi ákvörðun tekin í samræmi við þá ákvörðun Evrópusambandsins að virkja sams konar úrræði með tilskipun nr. 2001/55, um tímabundna vernd vegna fjöldaflótta. Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, en þetta kemur fram í yfirlýsingu dómsmálaráðherra, hefur gefið út tilkynningar um fjöldaflótta frá Úkraínu og áætlaði þá að allt að fjórar milljónir manna myndu flýja átökin bara á næstu dögum og vikum eftir að þessi tilkynning var gefin út. Því var ákveðið að beita þessu ákvæði um móttöku fólks vegna fjöldaflótta. Dvalarleyfi fyrir flóttamenn er til fjögurra ára og því fylgir svokallað óbundið atvinnuleyfi. Það þýðir að fólk getur fundið sér hvaða vinnu sem því sýnist og það getur jafnvel stofnað fyrirtæki. Það þarf í rauninni ekki að sækja sérstaklega um atvinnuleyfi. En fólk í þessari stöðu, fólk sem er að flýja stríð í Úkraínu, fær ekki stöðu flóttafólks eins og vera ber. Þau fá þetta svokallaða dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða.

En um hvað snýst þetta frumvarp? Með því er lagt til að fólk sem hefur fengið dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða eða vegna sérstakra tengsla við landið, sem er mjög sjaldan beitt, geti farið strax og fundið sér vinnu eða stofnað fyrirtæki.

og bíða í allt að þrjá mánuði eftir því að umsókn um atvinnuleyfi verði afgreidd. Umsóknin er lögð inn til Útlendingastofnunar og hún fer til Vinnumálastofnunar til umsagnar. Hún fer í ákveðið ferli. Þetta er gríðarlega mikil hindrun fyrir fólk sem er að leita sér að vinnu sem þegar á kannski ekki margra kosta völ

byrði fyrir vinnuveitanda sem ákveður að veita einstaklingi vinnu án þess að hann sé kominn með þetta leyfi. Núverandi fyrirkomulag leiðir til þess að hér á landi dvelja nú þegar þúsundir einstaklinga sem hafa fengið heimild til dvalar án þess að hafa heimild til þess að sjá fyrir sér með atvinnuþátttöku. Þetta er auðvitað það sem á góðri íslensku mætti kalla „lose-lose“, ég bið forseta afsökunar á enskuslettunni. Breytingarnar sem lagðar eru til í þessu frumvarpi mínu hafa verið lagðar fram áður og ekki bara af minni hálfu heldur einnig af hálfu ríkisstjórnarinnar. Ég veit ekki betur en að til standi að leggja þær aftur fram í frumvarpi dómsmálaráðherra um breytingu á lögum um útlendinga og lögum um atvinnuréttindi útlendinga, sem er áhugavert þar sem þau lög heyra ekki undir hans svið, en það á engu að síður að halda þessu þarna inni. Það frumvarp er þó þeim ágalla háð að þrátt fyrir þessa jákvæðu breytingu sem þar verður líklegast að finna, eins og sú sem hér er lögð til, hefur frumvarpið að geyma aðrar breytingar á lögum um útlendinga sem ágreiningur er um, svo ekki sé dýpra dýpra tekið í árinni að þessu sinni. Þær umdeildu tillögur sem þar koma fram hafa komið í veg fyrir að þær óumdeildu breytingar sem hér eru lagðar til nái fram að ganga. Og þar sem ríkisstjórnin hefur ákveðið að hafa þann háttinn á að blanda saman góðu og vondu sé ég ekki aðra lausn til að koma fram þessum brýnu breytingum, sem ég veit ekki betur en að algjör samstaða sé um hér á þinginu, en að leggja þær til sérstaklega. Það er að mér vitandi enginn ágreiningur um þessi ákvæði og ætti þetta frumvarp því með réttu að fljúga í gegnum þingið. Fólk í þessari stöðu þarf þá ekki lengur að þiggja bætur úr ríkissjóði sem það hefur enga þörf fyrir og engan áhuga á ef því yrði einfaldlega leyft að vinna. En það má það ekki. Dvalarleyfi eru veitt á grundvelli laga um útlendinga. Atvinnuleyfi eru veitt á grundvelli laga um atvinnuréttindi útlendinga. Reglur laganna sem ég er að leggja til að verði breytt í frumvarpinu eru með svofelldum hætti, með leyfi forseta,

bráðabirgðadvalarleyfi, dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða, dvalarleyfi fyrir hugsanlegt fórnarlamb mansals, dvalarleyfi fyrir fórnarlamb mansals, dvalarleyfi fyrir foreldra,

Í frumvarpinu er lagt til að tilvísun í dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða og á grundvelli sérstakra tengsla við landið verði felld brott úr þessari upptalningu. Sjálf myndi ég að sjálfsögðu vilja fella þetta allt saman brott þannig að dvalarleyfi hér á landi fylgdi ávallt sjálfkrafa leyfi til að stunda atvinnu en ég mun útskýra betur hér á eftir hvers vegna ég geng ekki lengra að þessu sinni. Með 2. gr. frumvarpsins sem er breyting sem leiðir af hinni, þetta er mjög einfalt frumvarp, eru lagðar til breytingar á 12. gr. laga um atvinnuréttindi útlendinga. Samkvæmt núgildandi ákvæði þarf einstaklingur sem er með dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða að hafa atvinnuleyfi til þess að aðstandandi sem fær dvalarleyfi í gegnum fjölskyldusameiningu við hann geti fengið atvinnuleyfi.

og ég hef verið beðin um að útskýra þar sem hún þykir óskiljanleg. Þetta er það sem átt er við og ég vona að þetta hafi verið skýrt. Í 1. mgr. 22. gr. laga um atvinnuréttindi útlendinga eru tilgreindir þeir einstaklingar sem undanþegnir eru kröfu um tímabundið atvinnuleyfi hér á landi.

Líkt og ég minntist á hér áðan myndi ég persónulega vilja ganga mun lengra. Ég myndi vilja taka fleiri flokka út og jafnvel ganga svo langt að heimila öllu fólki sem hér hefur fengið leyfi til dvalar að fara beint út á vinnumarkaðinn án þess að þurfa að fara í gegnum annað leyfaferli til að geta gert það. Ástæðan fyrir því að ekki er gengið lengra í frumvarpinu er sú að þar sem slíkar breytingar hafa verið þegar lagðar til af hálfu ríkisstjórnarinnar og munu koma hingað aftur fljótlega vænti ég þess að eining sé um þessar breytingar og við getum samþykkt frumvarpið með góðum meiri hluta hér á þingi.

Ég held að þetta sé mál sem þingið muni taka til umfjöllunar í vetur þar sem þetta er hluti af heildarmyndinni sem snýr að málefnum útlendinga. Það er fjallað um það í ríkisstjórnarsáttmála að að taka lög um útlendinga og lög um atvinnuréttindi útlendinga til endurskoðunar, m.a. með það að markmiði að rýmka fyrir að rýmka fyrir atvinnuleyfum og atvinnuþátttöku útlendinga hér á landi. Ég tel að það sé mikilvægt að fólk sem hingað kemur geti stundað atvinnu. atvinnu. Ég ætla ekki að halda langa ræðu um þetta en er komin hér upp til þess að segja það að ég og við í Vinstri grænum styðjum efnislega það sem hér kemur fram. Það hefur verið boðað að það muni koma fleiri frumvörp sem snúa að útlendingamálum og við þurfum að sjá hvernig það spilast í gegnum þingið. En ég tel gríðarlega mikilvægt að tekið verði á því að rýmka fyrir því að fólk sem hingað er komið til dvalar geti stundað hér atvinnu og séð fyrir sér því að það er partur af því að vera þátttakandi í samfélaginu og mun bæta það að öllu leyti.

frumvarp um útlendingalög út úr okkar þingflokki. Það þýðir að í meginatriðum þá styðjum við það frumvarp, en auðvitað á það eftir að fá þinglega meðferð og ég ætla ekkert að fara að úttala mig hér um það hvernig frumvarpið mun koma út þegar við vitum það að nefndir gera oft breytingar. En ég tel að

Forseti. Ég er náttúrlega í þeirri erfiðu stöðu hérna að ég hef ekki séð frumvarpið sem þingflokkur Vinstri grænna

Herra forseti. Ég vona að okkur takist að ná breiðri sátt um útlendingalöggjöfina líkt og tókst árið 2016. Við í þingflokki VG afgreiddum málið út frá okkur án fyrirvara sem þýðir það að ég treysti mér til að styðja það í öllum efnisatriðum eins og þar koma fram. Hins vegar er ég jafnframt tilbúin til að hlusta eftir þeim athugasemdum sem við málið koma og eins og við þekkjum öll þá eru oft gerðar breytingar í kjölfarið á slíkum athugasemdum til að betrumbæta málin enn frekar. En líkt og ég sagði vonast ég til þess að við getum náð góðri samstöðu um þetta mál því að ég held að það skipti máli og það skiptir máli, ekki síst á tímum sem þessum þar eru fordæmalausar tölur um fólk á flótta og vergangi í heiminum, að við náum saman um eins mikið og mögulegt er í þessum málum.

Það er alltaf bara ákveðin tegund af dvalarleyfum, vernd sem er veitt, og frumvörpin hingað til hafa alla vega ekki verið að fikta neitt í því. Þetta eru bara tvær ákveðnar dvalarleyfisleiðir sem vantar atvinnuleyfi. Það er í rauninni verkefni. Eins og er þá hefur strandað á að laga þessar tvær dvalarleyfisleiðir af því að þær hafa verið hengdar á ótengd mál innan útlendingalaganna.

eru bara mjög sértækar leiðir innan þessa heildarkerfis sem er mjög auðvelt að taka út fyrir sviga og segja: Þetta er lagað. Allar hinar breytingarnar sem við gerum á frumvörpunum eins og þau hafa verið breyta engu um það.

Þegar ég tala um heildarsamhengi þá á ég við að mér finnst það að fólk sem hingað kemur til dvalar af einhverjum ástæðum af einhverjum ástæðum hafi jafnframt atvinnuleyfi vera partur af því heildarsamhengi

um margt fleira en það sem snýr að flóttamönnum og hælisleitendum. Þetta snýr að útlendingum á Íslandi. Þess vegna finnst mér þetta atriði sem snýr að að atvinnuleyfum fyrir þessa tilteknu hópa, sem eru þá þeir sem hafa fengið dvalarleyfi af mannúðarástæðum eða eru flóttamenn, vera partur af þessu heildarsamhengi sem ég er alla vega að tala

er alveg sama um fólk sem kemur hingað á einhverjum öðrum forsendum, sem kemur hingað sem flóttafólk.

gengur bara ekki upp gagnvart þeim aðila sem segir: Ég er hérna vegna mannúðarsjónarmiða og mér finnst eðlilegt að ef þið teljið svo, íslensk stjórnvöld,

Hæstv. forseti. Ég skil eiginlega ekki hvers vegna við erum að eyða tíma okkar í að þrátta um það hvernig ég skil heildarsamhengi eða hvernig hv. þingmaður skilur heildarsamhengi. Mér finnst þetta mál vera partur af heildarsamhengi sem snýr að umgjörð um fólk sem kemur hingað til landsins. Ég er að lýsa efnislegum stuðningi við það að ég tel að fólk sem hingað er komið og komið með dvalarleyfi eigi einnig að hafa hér atvinnuleyfi.

flutningsmanni málsins, Arndísi Önnu Kristínardóttur Gunnarsdóttur, fyrir framsöguna. Ég er meðflutningsmaður á þessu máli og ætla í fáeinum orðum að útskýra hvers vegna ég styð það. það. Það var svolítið áhugavert að heyra framsöguna hérna áðan. Þetta getur verið mikill frumskógur, þessar leyfisveitingar allar og hvernig þetta allt saman virkar hérna í kerfinu hjá okkur. Ég

til Íslands, og fá að vinna, ef þeir fá á annað borð að dvelja hérna, því betra. Ég sé ekki hver tapar á því. Ég á voðalega erfitt með að átta mig á því hvers vegna við þurfum að setja einhverjar svona girðingar upp og fagna þar af leiðandi allri viðleitni í þá átt. Þetta er útskýrt ágætlega í greinargerðinni. „Núverandi fyrirkomulag leiðir til þess að hér á landi dvelur talsverður fjöldi einstaklinga,“ reyndar talsvert stór fjöldi einstaklinga, „sem hefur fengið heimild til dvalar af framangreindum ástæðum, án þess að hafa heimild til þess að sjá fyrir sér með atvinnuþátttöku.

eins og ég var að nefna. Ég ætla líka að fá að nota tækifærið hér úr því að við erum að ræða þessi mál til að nefna að mér finnst umræða um það fólk sem hingað leitar, sama hverjar aðstæðurnar eru eða bakgrunnurinn er, vera oft á miklum villigötum. Allur hópurinn er settur hjá mörgum í eitt mengi þegar umræðan er í gangi og gjarnan er þeim hópi att saman eða gegn öðrum hópum í samfélaginu. Það er verið að tala um þennan viðkvæma hóp sem einhvers konar afætur á samfélaginu og að það að gera vel við og taka vel utan um og hlúa vel að þessum hópi og gera honum kleift að bjarga sér hérna á landinu komi á einhvern hátt í veg fyrir það að við getum gert vel við aðra hópa, t.d. eldri borgara og öryrkja. Þessu er oft sagt

sem einu ástæðuna fyrir því að það er ekki gert. Við getum allt eins sagt að við eigum ekki að eyða svona miklum peningum í landbúnaðarkerfið, styrktarkerfi landbúnaðarins, vegna þess að þeim peningum væri betur varið í

nálgun á málin og við eigum eftir að lenda á miklum villigötum með þá leið og enda einhvers staðar úti í skurði þegar fjöldi fólks sem er að flýja einhvers konar aðstæður í heimalöndum sínum á bara eftir að vaxa eftir því sem árunum og áratugunum vindur fram. vindur fram. Þetta er kannski hluti af þeirri skýringu sem er á bak við það að ég styð þetta mál heils hugar. Að öðru leyti vísa ég bara í þann rökstuðning sem hér kom fram hjá framsögumanni. málið fór aðeins inn í það að tala um það frumvarp sem þingheimur og þjóðin eru búin að vera að bíða eftir frá dómsmálaráðherra, og ég ætla að leyfa mér að segja þann sirkus sem hefur verið í þeirri atburðarás, þá verð ég eiginlega að fá að leggja orð í belg og sérstaklega með vísan í atburðarásina eins og hún var í gær. Það var eiginlega alveg með talsverðum ólíkindum að fylgjast með því, hafandi ekki mikla vitneskju um það hvernig mál eru afgreidd í þingflokkum stjórnarflokkanna. Það kemur sem sagt frétt um það að mál dómsmálaráðherra, þetta téða mál sem allir hafa verið að ræða um en enginn hefur séð nákvæmlega í endanlegri mynd, hafi flogið út úr þingflokki VG og Framsóknar, en að það sitji fast í þingflokki Sjálfstæðisflokksins. Svo kemur fram í sömu frétt í viðtali við þingflokksformann Sjálfstæðisflokksins að það standi ekki hnífurinn á milli þingflokksins og dómsmálaráðherra í málinu. Örstuttu síðar kom önnur frétt þar sem kemur fram að þingflokkurinn, sem sagður er styðja dómsmálaráðherra í einu og öllu, hafi afgreitt málið út með fyrirvörum.

hversu mikið vandræðamál þetta er fyrir ríkisstjórnina, hversu erfitt þessi ríkisstjórn á með að ná einhverri samstöðu, breiðri samstöðu um það hvert skuli stefna í þessum málaflokkum. Og hverjir eru það sem tapa á því? Það er nákvæmlega fólkið sem er m.a. undir í því máli sem hér er verið að mæla fyrir og bara almennt allir þeir sem hingað koma til að sækjast eftir því að dvelja hér vegna þess að þeir geta ekki gert það með reisn eða sómasamlegum hætti í heimalandi sínu af margvíslegum ástæðum. Ég styð þetta mál auðvitað heils hugar og árétta það að því auðveldara sem fólki er gert kleift að vinna á meðan það dvelur hér, því betra fyrir alla, bæði fyrir fólkið, mannlega reisn þess og líka fyrir samfélagið okkar í heild sinni.

En það er líka alveg ljóst að ég styð frekari breytingar á útlendingalögunum og ramma utan um útlendingamál. Eins og hv. þingmaður kom inn á þá eru þetta ákvæði sem hafa verið í lögunum, eða frumvarpinu sem lagt hefur verið fram og ég geri ráð fyrir því að svo verði líka þegar við ræðum

styð það að við reynum að einfalda málin og að sjálfsögðu þegar fólk hefur fengið leyfi til dvalar er auðvitað eðlilegt að það fái líka leyfi til að vinna og afla sér tekna. og afla sér tekna. Ég held að það sé jákvætt og gott þegar fólk er í þeirri stöðu að geta gert það. Ég ætla líka að fá að segja það, og það er mín skoðun, að ég myndi vilja sjá opnað enn frekar á dvalarleyfi og atvinnuréttindi til útlendinga. Ég hef komið fram með það í bæði ræðum og riti og hyggst líka leggja fram þingsályktunartillögu eða frumvarp þar að lútandi. Við erum að gera þetta til að mynda varðandi sérfræðingana og við höfum talað um það heillengi okkur vanti erlenda sérfræðinga af ýmsum toga og við erum að reyna að gera atvinnulífinu og þeim sérfræðingum sem hingað vilja koma auðveldara fyrir hvað það varðar. En okkur vantar miklu meira en bara sérfræðinga. Okkur vantar bara vinnandi hendur. Okkur vantar alveg fólk á Íslandi, fólk sem vill koma, flytja til Íslands og taka þátt í íslensku samfélagi og vinna hér með okkur. Ég hef áhyggjur af því að ramminn okkar í kringum útlendinga, frumskógurinn sem var lýst hérna áðan, geri það að verkum

Það er í rauninni eina leiðin þannig að ég held að við þurfum líka að skoða það bara að opna meira á möguleika fólks til að flytja til Íslands, taka þátt í íslensku samfélagi og vinna hér. Eins og ég sagði þá hyggst ég beita mér fyrir því að svo verði en tek undir þau sjónarmið sem hér eru sett fram. Ég ítreka jafnframt þá afstöðu mína að ég tel þörf á því að breyta enn frekar eða laga til í fleiri þáttum er lúta að málefnum útlendinga. Og eins og alþjóð veit orðið þá fórum við sem sitjum í hv. allsherjar- og menntamálanefnd í heimsókn til Noregs og Danmerkur og kynntum okkur aðstæður í þessum löndum. Það var m.a. gert til þess að reyna að leiða okkur svolítið saman í því hvernig þetta er þar, leiða kannski umræðuna út í heildstæðari og málefnalegri þætti og ég ber vonir til þess sem formaður allsherjar- og menntamálanefndar að við munum ná breiðri sátt um breytingu á útlendingalögum á þessum vetri.

og það stendur til að gera það í frumvarpi sem dómsmálaráðherra hyggst leggja fram einhvern tímann á næstu dögum. En þetta sem ég er að leggja til eru ekki breytingar á lögum um útlendinga heldur á lögum um atvinnuréttindi útlendinga sem heyra ekki einu sinni undir dómsmálaráðherra.

Þar af leiðandi er ekki hægt að taka bara þann punkt út sem hér um ræðir og svo útlendinga sérstaklega. Ég held við þurfum að horfa á þetta heildstætt. Þetta er og á að vera hluti af stefnu okkar í útlendingamálum.

að við þurfum skýrari stefnu í málaflokknum í heild sinni. Ég segi það að ég vil sjá opnað á enn frekari atvinnuréttindi útlendinga.

Ég ítreka bara að ég vona innilega og er tilbúin að leggja mitt af mörkum til þess að við reynum að hafa hér málefnalega og góða umræðu um það frumvarp og önnur mál er snerta útlendinga, flóttamenn og fólk sem hingað vill koma því að ég held að samfélag okkar hreinlega kalli á það og ég vona að það takist.

Nú hefur dómsmálaráðherra ítrekað vísað á félags- og vinnumarkaðsráðherra aðspurður um þær breytingar sem þyrfti mögulega að gera á lögum um atvinnuréttindi útlendinga, þar á meðal að auka heimildir fólks til að koma hingað í þeim tilgangi að vinna frá ríkjum utan EES, en í því frumvarpi sem dómsmálaráðherra leggur fram núna er þessi eina breyting á lögum um atvinnuréttindi útlendinga. Mig langar að spyrja hv. þingmann hvort hún hafi upplýsingar um það eða einhverja þekkingu eða hreinlega skoðun á því hvers vegna þessar breytingar á lögum um atvinnuréttindi útlendinga þykja eiga heima í þessu frumvarpi,

Ég ber miklar væntingar til þess að bæði á vettvangi ráðherranna sjálfra og svo vettvangi þingsins náum við heildstæðri umræðu og nálgun á það hvernig við ætlum að koma að þessum málum. Vísanirnar milli ráðherra eru auðvitað mikið til vegna þess að þú þarft

Það er auðvitað sjálfsagt að leyfa því fólki sem er í þeim hópi, treystir sér til að vinna og vill fara á vinnumarkað að gera það. (Forseti hringir.) En það er líka mikilvægt að muna að það eru ekki allir sem koma úr slíkum aðstæðum sem hafa tök á því að fara út á vinnumarkaðinn.

Áður en þessi stefnumörkun er einu sinni farin almennilega af stað og situr enn í einhverri ráðherranefnd þá á samt að reyna að þröngva í gegnum þingið í fimmta sinn frumvarpi sem allir sem fara með mannréttindavernd flóttamanna eru sammála um að skerði verulega, ef ekki brjóti á réttindum flóttafólks. Væri ekki réttara, virðulegi forseti, að bíða eftir þessari heildstæðu stefnumótun áður en við rjúkum af stað í það að skerða réttindi fólks undir stjórnsýslurétti, stytta málsmeðferðartíma, þ.e. gera fólki erfiðara fyrir að andmæla ákvörðunum Útlendingastofnunar,

Er það ekki fljótfærni af hálfu ríkisstjórnarinnar að tala alltaf fyrir heildstæðri stefnumótun í málefnum útlendinga en koma síðan trekk í trekk með þetta vanhugsaða frumvarp sem brýtur á, skerðir og brýtur niður það verndarkerfi sem við höfum? Þyrftum við ekki að fara í þessa stefnumótun fyrst, hv. þingmaður?

okkar, í norrænu ríkjunum sem við berum okkur svo gjarnan saman við í svo ofboðslega mörgum málum. Ég sé ekki að það standist að hér sé hægt að halda því fram að hin norrænu ríkin, sem eru fyrirmyndarvelferðarríki, séu að brjóta á mannréttindum. Ég tel eðlilegt að við horfum til hinna Norðurlandanna, lærum af því sem þar er vel gert en við getum líka lært af því sem þeir hafa ekki gert nógu vel. Ég bara hlakka til að taka samtalið um útlendingalögin þegar þau koma fram en jafnframt um aðra þætti er lúta að málefnum útlendinga. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við tökum upp, alveg eins og ég nefndi áðan, bara skólamálin, það hver staða sveitarfélaganna er, hversu burðug þau eru til að taka á móti öllum þeim fjölda sem nú kemur. Við þurfum að finna nýjar lausnir því að ég hygg að ég og hv. þingmaður séum sammála um að við viljum taka vel á móti þessum börnum.

það er að finna í þessu útlendingafrumvarpi en samt eigum við ekki að ræða útlendingafrumvarpið vegna þess að við erum að ræða hitt frumvarpið sem á eiginlega ekki að ræða fyrr en útlendingafrumvarpið er komið. Við erum komin með þetta frumvarp hér fyrir framan okkur.

Útlendingastofnun og innviðirnir okkar hafa ekki undan því að afgreiða hverja umsókn fyrir sig eins og gert er þegar hér er verið að óska eftir vernd eða veita viðbótarverndina — þá var þetta auðveldari leið vegna þess að vissulega viljum við bjóða þetta fólk hingað velkomið. Ég tel að það sé rétt að fólk úr þessum hópi sem vill

Málið er sem sagt afgreitt úr þingflokki VG og Framsóknar fyrir allnokkru en það er fast í þingflokki Sjálfstæðisflokksins. Þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins segir að það standi ekki hnífurinn á milli þingflokksins og dómsmálaráðherra

Ég þykist vita að hv. þingmaður vilji ekki fara djúpt í það hverjir þeir fyrirvarar eru en mig langar samt að spyrja: Snýr það eitthvað að því að ekki er gert ráð fyrir einhvers konar móttökubúðum eða brottvísunarbúðum í því frumvarpi sem VG og Framsókn hafa afgreitt úr sínum þingflokkum?

enda ríkir trúnaður um þá fundi í öllum þingflokkum, alla vega er það svo í Sjálfstæðisflokknum. Ég get bara sagt það að frumvarpið er afgreitt út

atvinnuréttindin koma þar inn. En ég vil líka gjarnan taka umræðu um það hvernig við tökum á móti flóttafólki, hvernig við veitum því þá þjónustu sem það þarf á að halda og á rétt á og ekki síst hvernig við tökum á móti flóttabörnum í skólum landsins.

ég verð nú samt að halda því til haga að þessi atburðarás er auðvitað svolítið áhugaverð fyrir okkur sem höfum verið að fylgjast með þessari deilu á milli ráðherra um það hvernig haga eigi móttöku fólksins og svo brottvísun endi mál fólks þannig. Ég er alveg til í að taka umræðu um allt þetta með hv. þingmanni og öllum öðrum. Það er auðvitað áhugavert að áður en umræðan er

Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni aftur fyrir andsvarið. Ég ætla að vera ósammála því að umræðan sé ekki farin af stað. Það er auðvitað mikil umræða í samfélaginu öllu, í fréttamiðlum, hér á þinginu og víða um málefni útlendinga. Ég tel mjög mikilvægt að slík umræða sé tekin.

sem stjórnarliðar hafa verið að reyna að dingla framan í þingið og þjóðina til að samþykkja allan hinn hinn afganginn, skulum við segja, svo að ég noti nú ekki ljótara orð um þetta útlendingafrumvarp sem reynt hefur verið að koma í gegnum þingið trekk í trekk án árangurs, vegna þess að það er ómannúðlegt, vegna þess að það felur í sér óboðlegar breytingar á lögum sem voru samin í þverpólitískri sátt á sínum tíma. Það að hver dómsmálaráðherra Sjálfstæðisflokksins á fætur öðrum mæti hér með þetta frumvarp, með þeirri útlendingaandúð sem því fylgir, og sér í lagi andúð í garð flóttafólks, breytir því ekki að lögin sem fyrir eru eru ekki það slæm. Það eru hins vegar ýmsir annmarkar á framkvæmdinni sem litast, held ég, að stórum hluta af þessum sömu dómsmálaráðherrum Sjálfstæðisflokksins. Þessi tvö atriði, að veita fólki atvinnuleyfi á grundvelli þess að hafa fengið hér dvalarleyfi vegna mannúðarsjónarmiða eða sérstakra tengsla við landið,

Hvers vegna skyldi fólki vera svo annt um að bíða þangað til útlendingafrumvarpið kemur? Jú, vegna þess að þetta er gulrótin sem á að nota til að reyna að fá okkur til að samþykkja allt hitt ógeðið sem er í þessu frumvarpi. Hér er einföld patentlausn sem einhverra hluta vegna var ekki hægt að samþykkja á síðustu önn, sem einhverra hluta vegna er ekki löngu búið að ganga frá þótt þetta sé einfalt og auðskilið mál sem allir virðast vera sammála um að þurfi að ganga í. Það er vegna þess að það á að reyna að nota þetta sem gulrót, reyna að misnota þetta til að koma útlendingafrumvarpinu í gegnum þingið með öllum sínum mannvonskuákvæðum.

En við skulum endilega drífa í því að samþykkja þetta útlendingafrumvarp áður en við förum í stefnumótun og áður en við samþykkjum að flóttafólk frá Úkraínu geti fengið að vinna hérna frjálst hjá hverjum sem því sýnist, hverjum þeim sem vill ráða það án þess að fara í eitthvert gígantískt skrifræðisferli til að koma því í kring. Þetta er alls ekki flókið mál, það væri hægt að samþykkja hér og nú og þeir þingmenn sem tala alltaf um að þeir vilji víkka út getu fólks til að koma hingað á öðrum grundvelli en í gegnum hæliskerfið

Við þurfum að herða að þessu hælisleitendakerfi, það er verið að misnota það, það er vont fólk sem selur vegabréf og kemur illa fram við börn og við þurfum að þrengja að réttindum alls flóttafólks á Íslandi til að koma í veg fyrir alla þessa hræðilegu hluti, svo er það annað að fólk er að misnota þetta kerfi út af því að það er að koma hingað og það þarf í raun og veru ekki vernd. Það sem við þurfum að gera, þurfum í alvörunni að gera, er að víkka út heimildir fólks til að koma hingað til lands án þess að fara í gegnum hælisleitendakerfið. En það bólar ekkert á þessum breytingum og hefur ekki gert allan þann tíma sem þessi umræða hefur verið í gangi. Þetta er bara fagurgali, virðulegi forseti. Þetta er hundaflauta. Þetta er til að afvegaleiða okkur frá umræðuefninu sjálfu sem er að það stendur til að skerða stórlega réttindi flóttafólks á Íslandi. Það hefur verið stefna þessarar ríkisstjórnar, ríkisstjórnarinnar þar á undan, ríkisstjórnarinnar, ja, kannski ekki alveg hundrað prósent á undan því, en svo þeirrar sem var á undan henni líka, og alltaf hefur þeim ríkisstjórnum verið veitt ákveðið viðmót af þinginu og hingað til hefur verið staðinn vörður um þá þverpólitísku sátt sem náðist um útlendingalögin árið 2016. Það að útvíkka leyfi fólks til að koma hingað til lands til að sækja sér atvinnu án þess að fara í gegnum hælisleitendakerfið, byggt á því einfaldlega að það vill koma hingað, setjast hér að, hjálpa okkur við að byggja upp samfélagið okkar, taka þátt í atvinnulífinu okkar — hvar eru þessar breytingar, virðulegi forseti?

hverju ætli það sé? Jú, það er vegna þess að þessi breyting er gulrót. Hún er eitthvað sem við erum öll sammála um að þurfi að gera og þá er hægt að mæta í hvert útvarps- og sjónvarpsviðtalið á fætur öðru og segja: Við viljum svo mikið að flóttafólk frá Úkraínu geti strax fengið atvinnuleyfi, við viljum það svo mikið en þingið leyfir okkur það ekki, vonda, vonda þingið. Þetta er orðin mjög þreytt og gömul tugga, virðulegi forseti. Við getum breytt þessu með þessu frumvarpi. Við höfðum tækifæri til þess á síðustu önn, bæði í formi þessa frumvarps og í formi breytingartillögu sem einhverra hluta vegna var ekki bara hægt að samþykkja einn,

og þetta telur allt til réttinda fólks til að fá að vera hérna áfram að þessum árum liðnum líka, sem, ef ég man þetta rétt, dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða gerir ekki. Það var tekin pólitísk ákvörðun um að veita flóttafólki frá Úkraínu síðri vernd en það á rétt á samkvæmt lögum. En síðan er verið að segja að þingið standi í vegi fyrir því að flóttafólk frá Úkraínu fái atvinnuleyfi. Þetta er auðvitað ekki hægt, virðulegi forseti.

til þess að rugla í fólki um nákvæmlega hver staðan er hverju sinni gagnvart hverjum. Þetta er endalaust. Það er endalaus vinna að leiðrétta þetta aftur og aftur og sér í lagi

sem léti ekki hafa eftir sér hvert bullið á fætur öðru. Þá værum við kannski komin lengra, þá værum við kannski með yfirvegaðri umræðu um málefni útlendinga eins og hv. þingmenn Sjálfstæðisflokksins eru alltaf að kalla eftir. Yfirveguð umræða felur í sér, í hlutarins eðli, að hún þurfi að vera byggð á staðreyndum og gögnum og hinu eina sanna og rétta. Hvernig eigum við að vera yfirveguð þegar við erum alltaf að leiðrétta eitthvert bull? Það verður mjög þreytandi til lengdar, virðulegi forseti. Þetta frumvarp er mjög einfalt. Við þurfum ekki að bíða eftir einhverju öðru frumvarpi. Við þurfum ekki að bíða eftir einhverri heildstæðri stefnumótun. Við getum bara drifið þetta í gegn og haft gríðarlega mikilvæg og jákvæð áhrif á líf þúsunda á Íslandi

Útskýrið það fyrir okkur fyrst og þær tillögur sem þið hafið til að leysa það neyðarástand áður en þið segið bara að gera þurfi einhverjar breytingar.

Ef ekki er hægt að útskýra fyrir þinginu, og hvað þá þjóðinni, af hverju það er neyðarástand þá getum við aldrei komið með lausnir á því svokallaða neyðarástandi. Förum aðeins yfir það hverjar eru mögulegar skýringar á þessu neyðarástandi: Er það vegna Úkraínu, vegna þess fólks sem er að koma hingað út af stríðinu í Úkraínu?

þrátt fyrir það. Við viljum ekki stöðva fólk og losna þannig við neyðarástandið. Það skiptir öllu máli í þessari umræðu hvora lausnina við erum að tala um. Ef neyðarástandið er vegna fjölda flóttafólks frá Úkraínu

Það er í raun og veru fólk sem er í neyð — íslensk stjórnvöld eru búin að segja já og sannfæra sig um að þetta sé vissulega fólk í neyð — og það er í enn meiri neyð út af skipulagðri glæpastarfsemi, það er í tvöfaldri neyð.

ekki. Ef við ætlum að tala um þetta í alvörunni, á skipulagðan hátt, af yfirvegun og út frá staðreyndum, þurfum við að vita nákvæmlega hver vandinn er. Hingað til hafa stjórnvöld ekki getað stafað því út úr sér sem er gríðarlega mikið vandamál því að það hefur í för með sér ákveðnar afleiðingar í villandi umræðu um útlendingamál. Við vitum öll sögulega séð hvaða afleiðingar það hefur að halda uppi villandi umræðu um minnihlutahópa.

Varðandi þetta þingmál hins vegar, sem snertir á hvað viðkvæmasta hópnum í þessum málaflokki, fólki sem fær sérstaka vernd og sérstakt dvalarleyfi vegna

Hið opinbera segir, stjórnvöld segja: Já, við skulum taka við ykkur vegna þess neyðarástands sem þið búið við. En við skulum passa upp á að þið getið ekki leitað ykkur aðstoðar á eigin forsendum með atvinnuleyfi. Eins og farið var yfir í flutningsræðu: Já, kerfið er flókið, flækjustigið er tiltölulega mikið.

og vandamálið er núna að atvinnuleyfin voru flutt frá dómsmálaráðherra yfir til félags- og vinnumarkaðsráðherra. Var það góð breyting? Líklega. En af hverju er það þá góð tillaga að dómsmálaráðherra leggi fram frumvarp sem felur í sér atvinnuleyfi sem er á borði félags- og vinnumarkaðsráðherra? Þar er verið að búa til flækjustig sem var verið að reyna að einfalda með því að aðskilja það hvort fólk fær dvalarleyfi og síðan hvort fólk fær atvinnuleyfi.

Flækjustigið er einfaldlega manngert fyrirkomulag. Þetta er í raun mjög einfalt þegar allt kemur til alls, ef fólk hefur þolinmæði til að skoða þær mismunandi leiðir sem hægt er að nota til þess að nálgast nálgast Ísland og til þess að búa hérna. Þær eru nokkrar. Það eru mismunandi ástæður fyrir því að þær eru nokkrar, þær þurfa ekki að vera svona margar en eru það samt.

Það hefur ekki verið gerð tilraun til að leggja það fram og einfalda hlutina á þann hátt sem er merkilegt út af fyrir sig, sérstaklega ef það á að tala um einhverja heildræna nálgun. Við höfum ekki séð hana á blaði enn þá.

Það gerðist hér á síðasta þingi að það voru einmitt tvö frumvörp um málefni útlendinga í gangi á sama tíma, eitt frá dómsmálaráðherra og eitt frá félags- og vinnumarkaðsráðherra. Atvinnuleyfahlutinn var hjá dómsmálaráðherra þrátt fyrir að hann ætti að sjálfsögðu að vera hjá félags- og vinnumarkaðsráðherra. Við sáum augljósan galla á fyrirkomulaginu, hvaða nefnd sér um þetta og svoleiðis það fylgir forsetaúrskurðinum um það hver sér um hvaða verkefni, eins og stendur skýrt og greinilega

Það er ekki út af vegabréfaflækjum, það er ekki vegna skipulagðrar glæpastarfsemi, það er ekki vegna Úkraínu. Eða hvað? Það er ekki sagt. Þegar það er ekki sagt þá er það villandi orðræða. Það er orðræða sem skapar óöryggi af því að fólk veit ekki nákvæmlega hvað verið er að tala um. Þegar fólk veit ekki nákvæmlega hvað verið er að tala um þá fer það að ímynda sér alls konar mögulegar útskýringar. Þar lendum við í vanda. Þess vegna er svo rosalega mikilvægt, einmitt hvað þetta mál varðar, að taka það úr samhengi þess sem dómsmálaráðherra hefur verið að gera

eða að neyðin sé leyst á einn eða annan hátt. Það hefur líka verið í umræðunni að við eigum að einbeita okkur að því að leysa vandann sem næst því þar sem hann er. Það er verið að gera það í rosalega stórum stíl.

í — þið vitið hvernig þetta endar. Og takk kærlega fyrir að hugsa hlýlega til Íslands því að okkur vantar fleira fólk.

Sjálfstæðinu og fullveldinu fylgja bæði réttindi og skyldur, bæði gagnvart þeim sem hér búa en líka gagnvart öðrum þjóðum.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 stórveldi, heimsveldi sem hafa risið og hnigið, styrjaldir, landvinninga, tilfærslu landamæra og nýlendur. Aflsmunur á sviði auðlinda, herstyrks og fjármagns réð og ræður oftar en ekki för, oftast með skelfilegum afleiðingum. Því miður eru margar þjóðir enn við sama heygarðshornið í þessum efnum. Þegar aflsmunir ráða för getur fullveldi og sjálfstæði orðið harla lítils virði, eins og óteljandi dæmi sanna í fortíð og nútíð. Fyrir okkur Íslendinga, sem erum óneitanlega smáþjóð og sumir myndu nú segja örríki, er afar mikilvægt að beita sjálfstæði okkar og fullveldi af skynsemi og raunsæi. Því fylgja bæði kostir og gallar að vera lítil og við eigum að styrkja kostina en draga úr göllunum. Saga okkar sýnir að við höfum borið gæfu til að stíga mörg skref sem gera einmitt þetta. Líf okkar tekur sífelldum breytingum og það gera samskipti ríkja líka. Oft er sagt að heimurinn hafi minnkað vegna margvíslegra tækniframfara og stóraukinna samskipta á öllum sviðum. Að sama skapi hafa sameiginleg verkefni, samskiptareglur, öryggismál, umhverfismál, loftslagsmál og aukinn tilflutningur fólks milli ríkja og heimshluta kallað á endurskoðun margs í samfélagi þjóðanna. Við Íslendingar förum ekki varhluta af þessum breytingum og okkur ber skylda til að vega og meta í sífellu hver staða okkar er, hvar hagsmunir okkar liggja og hvaða skref er skynsamlegt að stíga. Hagsmunirnir eru af margvíslegum toga; efnahagslegum, öryggis- og varnarlegum, umhverfislegum, menningarlegum og ekki síst þeim gildum friðar, frjálslyndis og mannréttinda sem við viljum standa vörð um. Forseti. Allt frá því að við Íslendingar byrjuðum að fá í skrefum í eigin hendur sjálfstæði okkar og fullveldi höfum við þurft að laga okkur að því sem hefur verið að gerast í samskiptum þjóða. Frá lokum síðari heimsstyrjaldar hefur Ísland verið þátttakandi í margvíslegu fjölþjóðlegu samstarfi. Oftar en ekki höfum við verið í fararbroddi þeirrar vinnu enda er þátttaka í alþjóðasamstarfi forréttindi sem eingöngu standa sjálfstæðum og fullvalda þjóðum til boða. Tilgangurinn hefur verið sá að styrkja stöðu landsins í samfélagi þjóðanna í menningarlegum efnum, stjórnmálalegu tilliti, því er varðar varnir og öryggi og að því er tekur til efnahags og viðskipta. Það er óumdeilt að þetta fjölþætta samstarf hefur styrkt fullveldi landsins og bætt efnahag þess. Forseti. Í aðdraganda síðari heimsstyrjaldarinnar stóð Ísland á krossgötum. Þá varð smám saman ljóst að yfirlýsingin í sambandslögunum frá árinu 1918, um ævarandi hlutleysi, gat ekki staðist breytta heimsmynd. Breið samstaða var þó um að halda í hlutleysið þar til hernám Breta varð til þess að Íslendingar tóku afstöðu með þeim þjóðum sem stóðu þeim næst í hugmyndafræðilegum skilningi. Í framhaldinu gerðist Ísland aðili að Bretton Woods-samkomulaginu um fjölþjóðlegt gjaldmiðlasamstarf og aðild að Sameinuðu þjóðunum fylgdi í kjölfarið. Síðan gerðist Ísland eitt af stofnríkjum Atlantshafsbandalagsins, Íslendingar tóku þátt í stofnun Norðurlandaráðs, hafa verið aðilar að hinu almenna samkomulagi um tolla og viðskipti frá lokum sjöunda áratugar síðustu aldar og eru aðilar að Alþjóðaviðskiptastofnuninni. Í byrjun áttunda áratugarins urðu Íslendingar aðilar að Fríverslunarsamtökum Evrópu og síðan aðilar að innri markaði Evrópusambandsins með samningnum um Evrópska efnahagssvæðið í byrjun tíunda áratugarins og með þátttöku í Schengen-samstarfinu árið 2001. Forseti. Öll þessi skref voru á sinn hátt svar við breyttum aðstæðum. Þau lýstu því hvernig við aðstæður þess tíma var talið skynsamlegt að leita skjóls og tryggja hagsmuni landsins í fjölþjóðlegu samstarfi af ýmsu tagi. Allt þetta samstarf hefur þróast og breyst í tímans rás. Pólitískt og efnahagslegt vægi aðildar að einstökum samtökum hefur í sumum tilvikum aukist en minnkað í öðrum.

„Alþingi ályktar að fela utanríkisráðherra í samráði við utanríkismálanefnd Alþingis að skipa nefnd sérfræðinga sem falið verði að vinna úttekt á stöðu Íslands í svæðisbundinni, fjölþjóðlegri samvinnu þar sem mat verði lagt á hvernig styrkja megi stöðu Íslands á alþjóðavettvangi til framtíðar. Nefndin meti m.a. hvernig hagsmunum Íslands á sviði menningar, stjórnmála, varna og efnahags er best borgið í fjölþjóðlegri samvinnu. Utanríkisráðuneytið sjái nefndinni fyrir starfsaðstöðu, starfsmanni og nauðsynlegri sérfræðiaðstoð auk þess sem viðeigandi stofnanir hins opinbera verði nefndinni til ráðgjafar. Nefndin skili úttekt til ráðherra eigi síðar en 31. janúar 2024. Ráðherra geri úttektina opinbera og flytji Alþingi skýrslu um hana á vorþingi 2024.“

og væri óskandi að hún næði fram að ganga að þessu sinni því hún er afar mikilvæg og rökin fyrir henni verða æ sterkari og þörfin brýnni. Tillagan var fyrst lögð fram í júní 2019, síðan í október 2019, desember árið 2021 og loks núna 2022. Það hefur margt gerst frá því að tillagan var lögð fram í fyrsta sinn. Ég nefni til sögunnar þrennt sem er talandi dæmi um breytingar og þróun sem eiga sér rætur utan okkar landsteina en hafa engu að síður mikilvæg áhrif á okkur sem og önnur ríki. Í fyrsta lagi vil ég nefna að í upphafi árs 2020 var lýst yfir óvissustigi vegna kórónuveirunnar á Íslandi. Eftirleikinn þekkjum við og þau víðtæku áhrif sem faraldurinn hefur haft á heimsbyggðina, samskipti, efnahag og heilsufar og hefur enn. Faraldurinn hefur sýnt okkur svart á hvítu hve mikilvæg alþjóðasamvinna er til að vinna gegn vá sem þessari og tryggja almenningi aðgang að bóluefnum og lyfjum. Þar vorum við upp á velvild annarra ríkja komin sem ekki voru skuldbundin til að styðja okkur. Í öðru lagi réðust Rússar inn í Úkraínu þann 24. febrúar á þessu ári og það stríð stendur enn. Afleiðingarnar eru hörmulegar fyrir Úkraínu og skaða einnig Rússland. En afleiðingarnar ná langt út fyrir þessi tvö ríki, bæði efnahagslegar og pólitískar. Átökin hafa orðið til þess að ekki síst ríki Evrópu hafa endurskoðað stefnu sína í öryggis- og varnarmálum. Þá sýnir stríðið svart á hvítu hvernig efnahagslegum þvingunum er beitt, hvernig yfirráðum yfir orkuauðlindum er beitt, hvernig áróðri er beitt og ýmiss konar brögðum og aðgerðum sem snúa að að grafa undan samfélagsgerð þeirri sem við viljum byggja á og verja. Í þriðja lagi hafa svartar skýrslur frá Sameinuðu þjóðunum um loftslagsmál birst hver af annarri. Þær sýna okkur og sanna að einstök ríki þurfa að axla meiri ábyrgð í þessum efnum, ábyrgð sem nær lengra en að eigin landamærum og verða ríki heims að ganga enn lengra í samvinnu og sameiginlegri ábyrgð í að takast á við þessa vá. Forseti.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 Raunar ætluðum við að gera það fyrir áratug en heyktumst á því. Evrópusambandið tekur sífelldum breytingum sem og verkefni þess. Skemmst er að minnast þess að Bretland gekk úr Evrópusambandinu í lok janúar 2020. Það hefur reynt á samstarfið milli ESB og Bretlands í kjölfarið og einnig Íslands. Þá hafa Bretar sjálfir ekki bitið úr nálinni með áhrif úrsagnarinnar og margt bendir til þess að þau verði afar neikvæð en ekki jákvæð eins og talsmenn útgöngunnar fullyrtu og við sjáum einmitt eina birtingarmynd þess í dag þegar forsætisráðherra Bretlands segir af sér vegna þess að hann treystir sér ekki til að ná fram þeim ávinningi sem Brexit átti að færa þjóðinni. Þá má einnig nefna að í upphafi voru það 12 ríki sem tóku upp evru en eru í dag orðin 19 og verða 20 þegar Króatía tekur upp evru um komandi áramót.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 og eigum ekki að sitja sem gestir við þau borð. Við eigum að sitja við þau borð sem heimilismenn. Forseti. Aðferðafræðin sem lögð er til í tillögunni sem hér er mælt fyrir um er og hefur verið beitt áður þegar stórmál á sviði utanríkismála hafa verið í deiglunni, bæði þegar EES-samningurinn var í undirbúningi og umsókn Íslands að Evrópusambandinu sem og mat á áhrifum EES-samningsins sem við erum aðilar að. Forseti. Við flutningsmenn þessarar tillögu erum fylgjandi viðræðum um mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu og teljum æskilegt að þær verði teknar upp að nýju að undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu. Það á ekki að vera nein hætta fólgin í því að treysta þjóðinni fyrir því að meta hvort við eigum að fara áfram í þær viðræður og klára þær, og hefur verið lögð fram ályktun í þessa veru. Sjálfur hef ég um langt skeið verið þeirrar skoðunar að aðild Íslands að Evrópusambandinu sé í senn skynsamleg og nauðsynleg. Atburðir síðustu missera hafa rennt enn frekari stoðum undir þessa sannfæringu mína. Það er brýnna en nokkru sinni fyrr að við leggjum mat á stöðu alþjóðamála og stöðu okkar gagnvart Evrópusambandinu og öðru alþjóðasamstarfi. Í greinargerð með tillögunni er ítarleg umfjöllun um fjölmörg atriði sem varða hagsmuni okkar og þær sviptingar sem hafa orðið og standa enn í umhverfi okkar og varða stöðu okkar og hagsmuni sem fullvalda og sjálfstæðrar þjóðar. Við eigum að beita styrkleikum okkar og viðurkenna þörf okkar fyrir aukið samstarf og beina þátttöku í brýnum verkefnum nútímans og framtíðarinnar. Samþykkt þessarar þingsályktunar er gott skref í undirbúningi þeirrar vegferðar á grundvelli fagmennsku, breiðra sátta og lýðræðis. Forseti. Ég legg til að tillögunni verði vísað til hv. utanríkismálanefndar og bind vonir við að þar fái hún vandaða efnislega umfjöllun og komi í kjölfarið til kasta þingsins

Frú forseti. Við lestur þessarar þingsályktunartillögu og greinargerðar og við það að hlýða á ræðu hv. þingmanns hef ég verið að velta fyrir mér að byrja á þessu: Hvaða svæðisbundnu, fjölþjóðlegu samvinnu vísa flutningsmenn til fyrir utan Evrópusambandið? Er eitthvað annað sem þeir eru að vísa til en Evrópusambandið?

þekking á alþjóðamálum, mikil innsýn inn í hver þróunin hefur verið í alþjóðamálum og hver hún verður. Þetta eru greinilega miklir sérfræðingar sem hafa komið að gerð þessarar greinargerðar og er það vel. Ég er því líka að velta fyrir mér:

Forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir ágætt andsvar og spurningar. Það er nú einu sinni þannig

í NATO, hluti af Norðurlöndunum. Danir eru að breyta fyrirvörum sínum varðandi aðild að Evrópusambandinu. Það eru hreyfingar sem snerta allt þetta samstarf sem við erum að taka

og stendur okkur næst er Evrópusambandið. Ég vil bara þakka hv. þingmanni fyrir að vera svona glöggur að átta sig á þessu. Það er auðvitað þannig, hvernig sem á það er litið, hvernig sem á það er litið, að það er langviðamesta samstarfið sem við tengjumst. Aðild okkar að innri markaðnum í gegnum EES-samninginn er langstærsti samningur sem við höfum gert

þá erum við nú einu sinni þannig gerð að þótt við þykjumst vita allt best sjálf þá þykir okkur ágætt að fá álit annarra spakra manna eins og t.d. hv. þingmanns.

En það er fleira sem kom fram í máli hv. þingmanns og stendur í greinargerðinni sem mig langar aðeins að staldra við. Það er sú mynd sem er dregin upp af stöðu alþjóðamála, þessi gríðarlega innsýn í alþjóðamálin sem kemur fram í greinargerðinni. Þar segir, með leyfi forseti: „Samvinna Bandaríkjanna við bandamenn sína byggist í vaxandi mæli á þeirra eigin hagsmunum en í minna mæli en áður á sameiginlegum hugsjónum …“ Mig langar að spyrja hv. þingmann: Í hvaða samhengi er þessi fullyrðing sett fram? Til hvaða tíma er verið að horfa sem þessi gríðarlega mikla stefnubreyting í utanríkismálum Bandaríkjanna á að hafa átt sér stað? Er hann að tala um einhver ár eða eru þetta áratugir? Í hverju felst þessi stefnubreyting? Felst hún í að þeir eru ekki jafn duglegir í NATO? Kemur það fram í því hvernig þeir hafa leitt

það er fullyrt hér að Kína verði forysturíki á heimsvísu. Það er mikill spádómur og fróðlegt en það sem meira er þá er sagt að á eftir Kína komi Evrópusambandið, sem er vaxandi á alþjóðavettvangi og miklu áhrifameira en um getur.

Hvað nákvæmlega gerir það að verkum að á eftir Kína verði það Evrópusambandið sem verður leiðandi á heimsvísu?

Það er nú einu sinni þannig að á undanförnum árum höfum við áttað okkur á því að það ríki sem sumir vilja telja og hefur óneitanlega verið forysturíki í hinum frjálsa vestræna heimi, eins og hann er oft kallaður,

getur rifjað það upp, óeirðir. Fráfarandi forseti þá vildi ekki fara frá völdum. Þetta veit auðvitað hv. þingmaður. Þetta hefur sýnt okkur og sannað að það er mjög varhugavert að treysta um of á eitt ríki sem vissulega er stórt og voldugt, en þegar til stykkisins kemur þá hugsar það auðvitað fyrst og fremst um sjálft sig og sína eigin hagsmuni. Það er að því núna. Það vill svo til að hagsmunir okkar fara vel saman um þessar mundir og það er bara hið besta mál. Mér hugnast betur fjölþjóðlegt samstarf sem er formbundið, þar sem ríkin sitja saman og taka ákvarðanir. Það er nú ástæðan fyrir því að ég tel að við eigum frekar að binda trúss okkar við Evrópu og Evrópusambandið heldur en að trúa því í blindni að Bandaríkjamenn séu ævarandi vinir og hugsi fyrst og fremst um aðra en sjálfa sig. (Forseti

lítur vel út svona þegar maður byrjar að lesa hana. Hér er sérfræðingum falið að vinna úttekt á stöðu Íslands í svæðisbundinni fjölþjóðlegri samvinnu. En svo þegar maður les lengra þá kemur fljótlega í ljós að þetta snýst um það að horfa til Evrópusambandsins

sem hér hafa komið fram áður. Ég reyndi að leggja á það áherslu og útskýra það að hagsmunir stórvelda

Það er þetta sem ég er að reyna að segja, mér finnst varhugavert að treysta um of á eitt ríki þar sem stjórnarfarið er þannig að þeir eru með gríðarlega sterkan forseta. Við höfum séð það á síðustu misserum hverju það getur breytt, eftir því hvaða forseti er við völd. Ég held að það sé alveg sama hvar við förum um heiminn og skoðum þar sem Bandaríkjamenn hafa verið einir á ferð, hvort sem það er í styrjöldum í Miðausturlöndum eða fjær,

Hv. þingmaður ræðir hér um eigin hagsmuni Bandaríkjanna. Ég held nú að Evrópusambandið sé ekkert öðruvísi en Bandaríkin hvað það varðar, það hugsar náttúrlega um eigin hagsmuni. Við höfum séð það í okkar samskiptum við Evrópusambandið. Þess vegna þykir mér varhugavert að trúa í blindni á Evrópusambandið eins og hv. þingmaður og flutningsmaður gerir. En varðandi Bandaríkin þá höfum við náttúrlega varnarsamning við Bandaríkin og þau hafa skuldbundið sig til að koma okkur til aðstoðar verði hér ófriður. Nú er sú staða komin upp í Evrópu að við þurfum að fara að huga að þessum málum í ríkara mæli en við höfum gert. Ég hef verið talsmaður þess að við kæmum að okkar eigin varnarbúnaði með einhverjum hætti, þá í samstarfi við NATO og Bandaríkin sérstaklega, og við tækjum þátt í þessu með íslenskum starfsmönnunum og öðru slíku. En það kemur hérna önnur athyglisverð fullyrðing í þessari þingsályktunartillögu og hún hljóðar þannig: „Því næst kemur Evrópusambandið, sem hefur vaxið hratt

sem er gríðarlega erfið og alvarleg kreppa sem við Íslendingar, sem betur fer, þurfum ekki að hafa áhyggjur af heima við hjá okkur þegar kemur að orkunni?

Já, hún er athyglisverð, spurningin um að það sé vert að passa sig á eigin hagsmunum Evrópusambandsins. Vissulega hefur Evrópusambandið hagsmuni, en hvaða hagsmunir eru það? Hvað er Evrópusambandið? Það vill þannig Það vill þannig til að þarna eru sjálfstæð fullvalda ríki, 27 talsins, eftir að Bretar fóru, sem vinna saman á grundvelli eigin sjálfstæðis og fullveldis og það eru sameiginlegir hagsmunir þessara ríkja sem ráða för. Því stjórnar enginn einn. Í því felast í senn styrkleikar og sumir myndu segja veikleikar, en ég segi kostir, að þar ræður enginn einn för, öfugt við það sem er í ríkjum þar sem hagsmunir eins ríkis ráða för og jafnvel þar sem stjórnarfar er með þeim hætti að það getur verið mjög fallvalt að treysta á hvað gerist í þeim ríkjum. Ég tel það einmitt höfuðkost að vera í slagtogi þar sem sameiginlegir hagsmunir ráða för, almannahagsmunir Evrópubúa, en ekki sérhagsmunir einstakra ríkja, jafnvel þótt stór og voldug séu. Ég held að það sé mun betri kostur fyrir okkur Íslendinga að halla okkur að því og taka þátt í því

og starfar samkvæmt löggjöf um málefni útlendinga. Stofnunin hefur mikið verið í sviðsljósinu undanfarið vegna aukningar á umsóknum um alþjóðlega vernd á Íslandi mikið mætt á stofnuninni þessi misseri. Umfangsmesti þáttur í starfsemi Útlendingastofnunar er útgáfa dvalarleyfa,

Mikill meiri hluti opinberra stofnana er á höfuðborgarsvæðinu, eins og við þekkjum. Af því leiðir að störf flestra stofnana standa í raun einungis íbúum höfuðborgarsvæðisins til boða, þótt vissulega þannig að fólk ferðast um nokkuð langan veg til að sækja vinnu hér í Reykjavík, bæði frá Suðurlandi og svo á Suðurnesjum og Vesturlandi. Með flutningi Útlendingastofnunar til Reykjanesbæjar væri tekið stórt skref í átt að því að tryggja fjölbreytt atvinnutækifæri utan höfuðborgarsvæðisins.

Ég tel það vera mikilvæg rök í þessari tillögu að reyna að sporna við þeirri þróun sem því miður hefur orðið á Suðurnesjum að það virðist vera lægra menntunarstig þegar kemur að störfum sem þessum.

líka í ljósi þess að hér hefur orðið mikil fjölgun umsókna um alþjóðlega vernd á mjög skömmum tíma. Velferðarsvið Reykjanesbæjar hefur auk þess séð um þjónustu og aðbúnað þeirra sem sækja um alþjóðlega vernd á Íslandi síðan 2004 og var fyrsta sveitarfélagið til að bjóða upp á þá þjónustu. Ef við víkjum aðeins að fólksfækkun á landsbyggðinni vegna flutninga til höfuðborgarsvæðisins þá hefur það verið eitt af meginvandamálum samfélaga á landsbyggðinni, þ.e. skortur á störfum og lítil fjölbreytni starfa. Aukinn fjöldi og fjölbreytni starfa utan höfuðborgarsvæðisins eykur líkurnar á því að fólk af landsbyggðinni sem sækir sér menntun á höfuðborgarsvæðinu snúi aftur til heimabæjar síns eftir að námi lýkur.

og framboð atvinnu takmarkað. Þá kjósi margir íbúar svæðisins að starfa í Reykjavík þar sem fleiri möguleikar og fjölbreyttara úrval starfa sé í boði.

þessum störfum fækkaði mjög hratt á skömmum tíma og atvinnuleysið fór í hæstu hæðir á Suðurnesjum og var þá það mesta á landinu.

Samkvæmt upplýsingum Vinnumálastofnunar var áætlað atvinnuleysi á höfuðborgarsvæðinu í desember 2021, tökum þá tölu hér, 5,0%,

Þrátt fyrir að það geti verið eitthvert óhagræði fyrir núverandi starfsmenn Útlendingastofnunar að starfsemin verði flutt út fyrir höfuðborgarsvæðið þá er Reykjanesbær skammt frá höfuðborgarsvæðinu

að efla þessa stofnun, Útlendingastofnun, bara í ljósi þess sem hefur gerst núna á undanförnum misserum, að hér hefur fjölgað mjög fólki sem sækir um alþjóðlega og heimsmyndin í Evrópu hefur breyst mjög á skömmum tíma. Við þekkjum það að stríðið í Úkraínu hefur breytt Evrópu að ég held til frambúðar

Allsherjar- og menntamálanefnd fór í fræðsluferð til Danmerkur og Noregs til að kynna sér útlendingamálin þar og löggjöfina og framkvæmdina í þeim efnum. Þessi ferð var mjög gagnleg fyrir nefndina.

dag. Þess vegna er afar mikilvægt í fyrsta lagi að við mörkum okkur stefnu til framtíðar í þessum málaflokki. Fyrir liggur að hér verður lagt fram frumvarp dómsmálaráðherra um breytingu á þessum lögum sem lúta að þessum málaflokki og málefnum útlendinga og það er mikilvægt að það frumvarp fái afgreiðslu hér. Allt lýtur þetta að því að gera þessa vinnu skilvirkari. Þess vegna þurfum við á því að halda að þeir sem starfa í þessum geira séu vel settir með sína starfsaðstöðu og geti auk þess sinnt þessu mikilvæga starfi af fagmennsku, sem er mikilvægur þáttur í þessu öllu saman.

aftarlega að mínu mati og hér gilda ákveðnar sérreglur sem við ættum ekki að hafa. Að mínum dómi eigum við bara að hafa sama kerfi og er á Norðurlöndunum. En það er ekki þannig í dag og vonandi náum við að stíga gott skref í þá átt með þessu frumvarpi dómsmálaráðherra sem verður lagt hér fram á þingi innan skamms. En

þessi ágæta stofnun verði flutt nær þeim sem sækja þessa þjónustu, en í því tilfelli er lagt til, eins og áður segir, að hún verði flutt til Reykjanesbæjar.

fólk af erlendum uppruna sem er hér á landinu — hvort það sé gott að álagið á svæðið verði aukið með flutningi stofnunar af þessu tagi þar inn. Ég óttast að það geti haft

og við deilum því göfuga markmiði. Nei, ég hef engar áhyggjur af því að þetta auki álag á Reykjanesbæ.

Það hefur sýnt sig, eins og ég nefndi í ræðu minni áðan, að hlutfall sérfræðistarfa háskólamenntaðra á Suðurnesjum er lágt og það lægsta í samanburði við aðra landshluta.

þar sem Útlendingastofnun hefur ekki haft nægilegt samráð við sveitarfélögin. Það er eitthvað sem þarf að bæta og ég held það væri meira að segja liður í þessu, ef stofnunin væri komin þarna suður eftir, að samráðið myndi eflaust verða eitthvað betra þó að það eigi ekki að vera forsenda fyrir því að flytja stofnunina. En nei, ég óttast ekki að þetta geti haft í för með sér álag fyrir stofnunina. Ég sé ekki alveg hvernig hv. þingmaður fær það út. Það er vissulega álag á Reykjanesbæ vegna fjölda þeirra

Við verðum að stíga mjög varfærnisleg skref þegar við flytjum eða breytum starfsemi stofnana sem þjónusta viðkvæma hópa samfélagsins. Útlendingastofnun er augljóslega ein þeirra stofnana. Það hlýtur að vera fyrirsjáanlegur mikill kostnaður við flutning Útlendingastofnunar til Reykjanesbæjar, t.d. þegar kemur að flutningi þjónustuþega, lögfræðinga, túlka og annars starfsfólks á svæðið, svo að ekki sé minnst á annan tilkostnað. Samt höfum við rætt í þaula í þinginu hér í vikunni um mikinn kostnað við þjónustu við útlendinga. Ég vil því spyrja hv. þm. Birgi Þórarinsson hvort fram hafi farið kostnaðargreining á fyrirhuguðum flutningi.

þá eru fjölmargir á Suðurnesjum sem eru að leita eftir þessari þjónustu. Það yrði náttúrlega auðveldara fyrir þá að sækja sér þjónustuna

Ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Það er auðvitað ekki svo að allir þeir sem nýta sér þjónustu Útlendingastofnunar séu að koma hingað í fyrsta skipti. Við erum líka að tala um aðra hópa

þjónustu Útlendingastofnunar. Fyrir mér hljómar þetta sem mikil röskun á starfseminni. Ég vil því spyrja hv. flutningsmann hvernig hann sjái fyrir sér að halda fyrra þjónustustigi eftir flutning og eins hvort það standi þá til að halda áfram starfsemi, m.a. í Hafnarfirði.

Stofnanir hafa verið fluttar áður út á land frá höfuðborgarsvæðinu. Jú, það eru náttúrlega bara misjafnar skoðanir á því eins og gengur og gerist

mál. Það sem ég myndi vilja segja í upphafi er að auðvitað er mjög gott ef hægt er að flytja stofnanir út á land. Það er ekkert sem segir að stofnanir samfélagsins þurfi að vera á sömu þúfunni á höfuðborgarsvæðinu. En það þarf þá að líta til alls konar hluta og auðvitað til þess hvað vinnst með flutningnum, t.d. fyrir það svæði sem tekur við viðkomandi stofnun. Það væri þá Reykjanesbær í þessu tilviki. Síðan auðvitað hvaða áhrif það hefur á þjónustuþegana, við séum að búa til meira óhagræði fyrir fleiri eða hvort fleiri séu í raun og veru að fá hagræði út úr flutningnum. Ég saknaði þess pínulítið í greinargerðinni — ég tek þó undir það sem hér hefur verið sagt að auðvitað er þetta mál flutt

mun betur í nefndarvinnunni og umsagnaraðilar fengnir og gestir til að fara yfir þann þáttinn. Þetta verður allt vegið og metið í starfinu sem er fram undan innan nefndarinnar.

og því að Suðurnesin hafa alltaf orðið út undan þegar kemur að flutningi starfa út á land. Það er búið að gera mjög góða hluti víða í því að flytja störf út á land, ég nefni Sauðárkrók sem dæmi,

Nú er auðvitað stutt á milli Reykjanesbæjar og höfuðborgarsvæðisins. Það má alveg ætla að flestir starfsmenn Útlendingastofnunar búi hér á höfuðborgarsvæðinu. Það er ekkert sem segir að þeir myndu flytja með stofnuninni út á land og kannski ekkert heldur sem segir að þess þyrfti eða að það væri æskilegt. Mig langaði kannski að fá

Virðulegi forseti. Það er virðingarvert að þingmenn leggi til flutning stofnana út á land enda viljum við að landið sé allt í byggð og að ríkið dreifi störfum eins og frekast er unnt.

námsvistar eða vistráðningar, og afgreiðsla umsókna um alþjóðlega vernd og umsókna um íslenskan ríkisborgararétt.“ Mikilvægt er að taka fram að umsjón með þjónustu hælisleitenda liggur ekki lengur hjá þessari stofnun. Sá málaflokkur hefur verið færður til félags- og vinnumarkaðsráðuneytis og er því á hendi Vinnumálastofnunar. Það hefur komið fram í umræðum hér á undan og því vildi ég einnig koma inn á þann punkt en samkvæmt flutningsmönnum er mikill meiri hluti starfa hjá stofnuninni sérfræðistörf sem krefjast háskólamenntunar og með flutningi stofnunarinnar yrði þeim fjölgað og þar með yrði hlutfall háskólamenntaðra af svæðinu aukið. Einnig er sérstakt að tekið er fram í tillögunni að 9% íbúa bæjarins séu af erlendum uppruna en ég tel mig knúinn til að leiðrétta flutningsmenn og félaga mína vegna þess að það hlutfall, sú prósenta, er nær 30% í dag. Einnig hefur sem betur fer atvinnuleysi minnkað en vitaskuld hefur það verið þannig, og það er rétt hjá flutningsmönnum, frú forseti, að atvinnuleysi hefur hlutfallslega venjulega verið hærra á Suðurnesjum en annars staðar á landinu. Það hefur verið gríðarleg fólksfjölgun í Reykjanesbæ og á Suðurnesjum þannig að margir telja mjög ákjósanlegt að flytja til Reykjanesbæjar.

Það kann að koma mörgum spánskt fyrir sjónir, virðulegi forseti, en enginn af æðstu stjórnendum stofnana ríkisins á Suðurnesjum býr á svæðinu. Vissulega þykir mér það miður en samkvæmt lögum er ekki hægt að krefjast þess að búseta sé á þeim stað þar sem vinnan fer fram. Ég velti fyrir mér hvort ekki geti verið erfitt að tryggja að starfsmenn færi sig á svæðið þó svo það væri vissulega jákvætt, enda best að búa í Reykjanesbæ, svo ég tali út frá sjálfum mér. Ég fagna því frumkvæðinu en getur verið að við séum að nálgast hlutina á rangan hátt, virðulegi forseti, ef markmiðið er að fjölga háskólamenntuðum störfum í sveitarfélaginu sérstaklega? Hvað á ég við með þessari vangaveltu? Jú, það er góðra gjalda vert að leggja til flutning en ég kannast ekki við að heimamenn hafi kallað sérstaklega eftir flutningi þessarar stofnunar. Fram hefur komið í umræðunni að haft hefur verið samband við embættismenn og það er vissulega jákvætt en ég heyri það á heimamönnum að meira þarf til, meira samráð, meiri kynningu, og ég er ekki í vafa um að flutningsmenn muni sinna því á næstu dögum er málið fer til nefndar. Það kom m.a. fram á síðasta bæjarstjórnarfundi í Reykjanesbæ að kjörnir fulltrúar, samkvæmt þeim fundi, hafa ekki fengið neina kynningu á fyrirhuguðum flutningi ef málið gengur í gegn. Það er mín reynsla að forgangsatriði íbúa á Suðurnesjum þessa dagana, og um langt skeið, snúist miklu frekar um að tryggja þeim stofnunum ríkisins sem nú þegar eru til staðar á svæðinu fjármagn þannig að viðunandi þjónusta sé veitt þar. Má þar nefna HSS, FS, löggæsluna, hjúkrunarheimili og tvöföldun Reykjanesbrautar við Hvassahraun, svo eitthvað sé nefnt. Samt verðum við að leggja ofuráherslu á það að vera samstiga og því fagna ég fram kominni tillögu. Hún mun eflaust fá góða umræðu í allsherjar- og menntamálanefnd þar sem ég sit og ég hlakka til þeirrar vinnu. Ég vil líka ítreka það að mér finnst góðra gjalda vert að leggja til flutning stofnunar en mér finnst markmiðin ekki alveg nógu skýr. Kannski má skýra þau betur í vinnslu umræddrar tillögu. Ríkið hefur nefnilega valið m.a. að þjónusta stóran hóp hælisleitenda í Reykjanesbæ, eins og hér hefur komið fram í umræðunni,

Ég sem íbúi í bæjarfélaginu kannast vel við baráttu kjörinna fulltrúa og íbúa fyrir því að flytja stofnun á vegum ríkisins.

ja, lítillega breytt þingsályktunartillaga um flutning Landhelgisgæslunnar til Suðurnesja á nýafstöðnu þingi. Samband íslenskra sveitarfélaga hefur bókað um málið ásamt bæjarfélaginu sjálfu. Nú geta margir sagt að ég vilji hitt en ekki þetta.

og á hann þakkir skildar fyrir það, og einnig vegna þess að starfsemi þeirrar stofnunar er umtalsverð á svæðinu. Þó verður að geta þess að aðalskrifstofan er enn í Reykjavík. Því segi ég, herra forseti: Kannski væri ráð að byrja á að færa stofnun sem sannarlega mun skapa mikið magn af afleiddum störfum og einnig nýta þá innviði sem til eru til hagsbóta fyrir starfsemi stofnunarinnar sjálfrar. Að sjálfsögðu vil ég taka fram að eitt útilokar ekki annað í þessum efnum. Málefni útlendinga eru ört stækkandi málaflokkur eins og fram kom hjá flutningsmanni. Allar líkur eru á að mikil fjölgun verði í hópi flóttamanna sem hingað leita á næstu árum. Í umræðunni hefur verið nefnt að jafnvel komi til greina að settar verði upp móttökubúðir fyrir flóttamenn í Reykjanesbæ. Ég kannast ekki við slíkt og veit ekki til þess að það sé á dagskrá en því hefur verið fleygt fram í umræðunni. Það myndi kalla á gríðarlega mikið samráð við kjörna fulltrúa og heimamenn. Eins undarlegt og það hljómar hafa sveitarfélögin ekkert um það að segja ef yfirvöld ákveða að sinna umræddum málaflokki innan þeirra bæjarmarka. Finnst mér það mjög sérstakt og vert að taka fram. Því er svo mikilvægt að ríkið eigi mjög gott samráð við sveitarfélögin í landinu um úrræði til lengri tíma. Ég vil því hvetja flutningsmenn, og mun taka þátt í því sjálfur, að eiga fundi með heimamönnum til að ræða mögulegan flutning stofnana ríkisins á svæðið. Þannig væri hægt að tryggja hámarksárangur fyrir íbúa í Reykjanesbæ og gefa þeim tækifæri á að segja sína skoðun.

og vænti ég þess að sú umræða og sú vinna fari fram á næstu dögum, bæði innan allsherjar- og menntamálanefndar og hjá einstaka flutningsmönnum, þingmönnum í Suðurkjördæmi.

þekkjum kannski svæðið býsna vel. Ég hef jafnframt verið formaður stéttarfélags í sveitarfélaginu í tvo áratugi. Varðandi atvinnuleysi á svæðinu langar mig að geta þess að svæðið sem slíkt hefur, vegna þeirrar starfsemi sem hefur orðið til í kringum flugstöðina, búið til mikið af hlutastörfum. Við kölluðum þetta alltaf stubbastörf þar sem fólk kom og vann einhverja stubba, fór heim og kom svo aftur og vann aðra stubba. Fólk sem hefur verið í slíkri vinnu hefur getað skráð sig atvinnulaust að hluta til.

Það hefur þá þýðingu og býr til þann rétt að fólk getur skráð sig atvinnulaust að hluta.

er að sú umræða er búin að eiga sér stað í mörg ár. Mig minnir að slíkt hafi verið lagt fram á þingi fyrir eflaust, leyfi ég mér að segja, 20 árum síðan. Þá var horft á mun fleiri þætti en bara menntunarstig. Það var verið að horfa á nýtingu innviða, það var verið að horfa á uppbyggingu, það var verið að horfa á samlegðaráhrif

verið einsleit og það er nauðsynlegt að reyna að gera atvinnustigið þannig að það sé fjölbreyttara. Ég er algerlega þar. Þar myndi ég miklu frekar vilja leggja meiri áherslu á að hafa menntun í héraði, háskólamenntun í héraði, til þess að reyna að laða

Það er rétt sem hv. þingmaður nefndi í ræðu sinni að flestir yfirmenn þeirra stofnana sem ríkið rekur á svæðinu, ef ekki allir, eru búsettir annars staðar heldur en í Reykjanesbæ.

og margir komið að og reynt að styðja við það, þá langar mig að nefna að ekki fyrir svo mörgum árum síðan óskaði félagsmálaráðherra eftir því að fá að setja upp öryggisvistun á Njarðvíkursvæðinu.

Þar horfði maður á þetta samráð og tók þátt í því. Við hv. þingmaður vorum báðir kjörnir bæjarfulltrúar í fyrra þegar þessi

Það er alveg rétt að samráð skiptir gríðarlega miklu máli. Flutningsmaður fór hér yfir það að hann hafi haft samband við fólk sem hefur góða þekkingu á Suðurnesjunum og ég efast ekkert um að hann eigi eftir að halda því áfram við ferli þessarar tillögu. Það tók langan tíma, eins og þingmaðurinn nefnir, að ræða öryggisvistun og þann möguleika. möguleika. Sú kynning kom frá ráðuneyti félagsmála á þeim tíma og fór alla leið í gegnum bæjarstjórn. Það er svo mikilvægt að geta átt slíkt samráð við ríkið

og þeir sem á undan mér hafa verið hafa eflaust gert það líka. Það er bara mjög eðlilegt að bæjarfulltrúar í Reykjanesbæ og annars staðar á Suðurnesjum

samfélagið okkar að við tölum þessi mál og þessa tillögu upp. Það er auðvitað hægt að finna eitthvað að henni eins og mörgu öðru sem við erum að gera hér í þinginu,

Ég held það sé mjög mikilvægt að það samráð fari fram á vegum nefndarinnar sem mun taka við þessari góðu tillögu og ræða hana.

en að þeir skuli meira og minna allir keyra úr Reykjavík er náttúrlega bara sérstakt mál fyrir okkur. En ég held

Það eru fleiri staðir en Reykjavík sem geta boðið upp á þjónustu og það er allt til þess suður frá að bjóða upp á góða þjónustu. Ég vil bara minna á að við ætlum okkur, og það er stefna sveitarfélaga þarna suður frá, að byggja upp sérstaka flugvallarborg með hundruðum fyrirtækja sem tengjast Helguvík og flugvellinum. Þetta er einstök staða á Íslandi. Þetta er einstök staða í norðurhöfum, einum stað sé alþjóðaflugvöllur og höfn með 11–12 m dýpi fyrir skip af öllum stærðum. Þetta er miðstöð norðursjávarslóða

ekki einu orði. Þetta er mikilvægasta málið okkar. Ef á að stækka flugvöllinn og halda áfram að keyra þarna upp þá þarf meira rafmagn.

viðkvæmt svæði sem er flugvallarsvæðið, gamla varnarsvæðið sem er kallað Ásbrú í dag, sem er svæði í uppbyggingarfasa. Verið er að búa til nýtt svæði þar sem áður var her og byggja það upp sem hluta af samfélaginu. Því miður hefur Reykjanesbær lent í vandamálum vegna Útlendingastofnunar.

okkur langar til að byggja upp Ásbrú sem hluta af Reykjanesbæ en þó þannig að við séum með sterka innviði og þetta verði bæjarhluti sem við getum verið stolt af og séum ekki sýknt og heilagt að tala niður.

Þess vegna hefur umræða verið um það í samfélaginu að það þurfi að gera einhverjar breytingar á þessu. Ég held að þær breytingar þurfi bara að koma fram og við getum þá rætt þær.

— vera næstum því á móti atvinnuuppbyggingu á svæðinu. Ég held að við eigum að stefna að því að skapa á Suðurnesjum fjölbreytt

þjónustað starfsemina sem þarna er að koma, fyrir utan alla aðra starfsemi sem getur orðið til. Ég vil líka minna á að þar er búið að eiga sér stað mikið samráð

Ég held að þótt málaflokkarnir séu erfiðir þá sé það ekki þannig að sú starfsemi hafi á sér vonda ímynd. Það eru erfiðleikar fyrir margar stofnanir

Frú forseti. Flutningsmenn hafa enn ekki svarað því að mínu viti og ég biðst afsökunar ef nýgræðingi hér í þinginu misheyrist. Núna er Útlendingastofnun á tveimur stöðum, annars vegar

Kemur til greina að hafa samráð við þjónustuþega sem nýta sér þjónustu Útlendingastofnunar við þennan flutning?

ef þetta verður. Ég held að það sé mjög mikilvægt að fram fari vönduð vinna í því hvernig þetta verður gert, með hvaða hætti við munum flytja þessa stofnun verði af því.

það sem þú lagðir hér inn í málið áðan. Ég held að það sé mikilvægt fyrir okkur öll að vanda okkur við þetta mál eins og öll önnur og að það sé bara fullt af tækifærum í þessu fyrir okkur, fyrir Suðurnes og svo er mikill lærdómur í því að fara í gegnum þetta mál og sjá hverju það getur skilað. Forseti sér sig knúinn til þess að benda reyndum þingmönnum á að tala ekki til annarra þingmanna í fyrstu eða annarri persónu.)

Frú forseti. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um verkferla um viðbrögð við ógnandi hegðun og ofbeldi meðal barna og ungmenna. Auk mín eru það hv. þingmenn Framsóknarflokksins sem eru flutningsmenn tillögunnar, þau Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, Jóhann Friðrik Friðriksson, Ágúst Bjarni Garðarsson, Ingibjörg Isaksen, Iða Marsibil Jónsdóttir, Líneik Anna Sævarsdóttir og Þórarinn Ingi Pétursson. Tillagan sem ég mæli hér með fyrir er sú að Alþingi álykti að fela mennta- og barnamálaráðherra að vinna að aðgerðaáætlun um verkferla um viðbrögð við ógnandi hegðun og ofbeldi meðal barna og ungmenna. og ungmenna. Sú vinna verði unnin í framhaldi af vinnu starfshóps mennta- og barnamálaráðuneytisins um mótun leiðbeininga fyrir starfsfólk skóla í tengslum við framkvæmd reglugerðar um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum. Samkvæmt erindisbréfinu þá átti sá starfshópur að skila af sér vinnu 15. ágúst síðastliðinn en ég hef heimildir fyrir því að vinna hópsins sé enn í gangi. Samkvæmt þeirri tillögu sem hér er mælt fyrir er lagt til að aðgerðaáætlunin verði mótuð á grunni nýrra farsældarlaga og byggð upp sem stuðningskerfi í kringum börn og ungmenni, fjölskyldur þeirra og starfsfólk skólakerfisins.

tillögunnar er byggð á grunni rannsóknar sem Soffía Ámundadóttir gerði til M.Ed.-prófs í stjórnun menntastofnana.

Í rannsóknarritgerðinni kemur í ljós að líkamlegt ofbeldi grunnskólabarna færist í aukana og verður sífellt grófara. Eins og áður segir var rannsóknin gerð meðal skólastjórnenda í Reykjavík sem segja þetta þróun sem þeir finni fyrir í störfum sínum. Skólastjórnendur segja algjöran skort á stuðningi og miðstýrðum verkferlum. Það er mikil áskorun fyrir skólasamfélagið að takast á við þessi mál sem eru oft erfið og viðkvæm og taka verulega mikið á. Það gera þau fyrir alla hlutaðeigandi; foreldra, forráðamenn, aðstandendur, starfsmenn skólans og auðvitað barnið sjálft. Þau börn og ungmenni sem eru í þessari flóknu stöðu beita ofbeldi m.a. vegna vanlíðunar, kvíða, þunglyndis og slakrar félagsfærni. Þess vegna er mikilvægt að vinna áfram með þann megintilgang farsældarlaganna að auka þverfaglegt samstarf innan þeirra kerfa sem veita börnum og fjölskyldum þeirra þjónustu, ásamt því að efla fyrirbyggjandi aðgerðir í málefnum barna með fjölþættan vanda, efla stuðning við fjölskyldur, auka fræðslu með virkri sí- og endurmenntun fyrir starfsfólk í skóla- og frístundastarfi og fjölga aðgerðum og leiðum til lausna börnum til hagsbóta. Allir skólastjórnendur sem tóku þátt í rannsókninni voru sammála um að skortur sé á fræðslu og ofbeldisforvörnum. Skólastjórnendur voru jafnframt sammála um að það vantaði miðstýrða verkferla, að skortur sé á skráningum og viðbragðsáætlunum.

Þess vegna er mikilvægt að koma fram með viðurkenndar aðferðir sem taka á ógnandi hegðun og ofbeldishegðun og koma inn með markvissa fræðslu fyrir börn, ungmenni, fjölskyldur þeirra og starfsfólk skólakerfisins. Í þessu samhengi er mikilvægt að líta til 13. gr. reglugerðar nr. 1040/2011 um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum. Með leyfi forseta vil ég fá að lesa upp hluta af þessari grein reglugerðarinnar sem vísað er til hér í tillögunni en hluti af 13. gr. reglugerðar um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum er eftirfarandi: „Ef starfsfólk skóla metur að háttsemi nemenda leiði af sér hættu fyrir samnemendur og/eða starfsfólk skóla ber starfsfólki skylda til að bregðast bregðast tafarlaust við slíku með líkamlegu inngripi til að stöðva nemanda. Líkamlegu inngripi skal aðeins beitt í ítrustu neyð og eingöngu þegar ljóst er að aðrar leiðir duga ekki til að forða nemanda frá því að skaða sig og/eða aðra. Starfsfólki skóla er óheimilt að neyta aflsmunar nema nauðsyn krefji til að stöðva ofbeldi eða koma í veg fyrir að nemandi valdi sjálfum sér eða öðrum skaða eða eignatjóni. Skal þess ávallt gætt að ekki sé farið strangar í sakirnar en nauðsyn ber til í samræmi við meðalhófsreglu 12. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Láta skal tafarlaust af inngripi er hættu hefur verið afstýrt. Skólastjóri skal sjá til þess að atvik samkvæmt þessari málsgrein séu skráð og varðveitt í skólanum svo og ferill máls og ákvarðanir sem teknar eru í kjölfarið, í samræmi við lög um persónuvernd nr. 77/2000.

Farsældarlögin fyrirskipa um samþættingu þjónustu allra þeirra sem vinna að þjónustu og kennslu barna og byggja þarf upp miðstýrða verkferla um viðbrögð við ógnandi hegðun og ofbeldi meðal barna og ungmenna. En hvers vegna stöndum við frammi fyrir þeirri stöðu sem uppi er? Undanfarið höfum við verið að heyra fréttir af börnum og ungmennum sem líður illa og við heyrum hræðilegar fréttir af stöðu þeirra. Við heyrum fréttir af börnum og ungmennum sem stunda skipulagt ofbeldi, alls konar ofbeldi, stafrænt ofbeldi. Börn sem eru hinsegin eru beitt ofbeldi. Einnig virðist vera orðið nýtt „trend“ meðal barna og ungmenna að beita rasísku ofbeldi og virðist vera töluvert um skólanna okkar er aukning á ofbeldi og það verður sífellt grófara. Kennari sem tók þátt í rannsókninni segir að samfélagið verði að vakna til meðvitundar um alvarleika málsins. Það sé ekki eðlilegt að við séum að missa starfsfólk skólanna í örorku vegna ofbeldis nemenda en því miður þekkist það. Rauði þráðurinn í svörum skólastjórnenda er sá að málaflokkurinn sé í algjörum ólestri. Samkvæmt rannsókninni sem vísað er til hér og greinargerðin byggist á alfarið þá vantar verkferla, vantar miðstýrða verkferla og stuðning. Staðreyndin er bara sú að við verðum að bregðast við fyrir börnin okkar og þeirra líðan og þeirra framtíð. Við sem samfélag verðum að taka höndum saman og þá á ég við okkur öll; stofnanir samfélagsins, fyrirtæki í okkar ágæta samfélagi, foreldrasamfélagið, forráðamenn, aðstandendur barna, skólasamfélagið. Við getum ekki lokað augunum. Við getum ekki látið eins og allt sé í lagi á meðan það er það ekki.

Ég vil trúa því að samræmdir og miðstýrðir verkferlar sem auka þverfaglegt samstarf innan þeirra kerfa sem veita börnum og fjölskyldum þeirra þjónustu, ásamt því að efla fyrirbyggjandi aðgerðir sem eru afar mikilvægar í málefnum barna með fjölþættan vanda, efla stuðning við fjölskyldur, auka fræðslu fyrir starfsfólk í skóla- og frístundastarfi og fjölga aðgerðum og leiðum til lausna börnum til hagsbóta, muni skila okkur í rétta átt. Það er vegna þess sem ég legg fram þessa þingsályktunartillögu ásamt meðflutningsmönnum mínum. Nú hef ég gert grein fyrir málinu og legg til

umræður og fréttir sem við höfum fylgst með, sér í lagi í gærkvöldi í sjónvarpinu. Þetta er afar alvarlegt ástand sem hefur skapast í samfélaginu og ég er þeirrar skoðunar að það þurfi að vinna bug á því með öllum tiltækum ráðum.

að þetta sé raunar samfélagslegt verkefni, ekki bara eitthvað sem snýr að skólum og skólastarfi þó að birtingarmyndin sé sannarlega þar? Það sé samfélagslegt verkefni að vinna bug

Maður hugsar líka til þeirra sem eru gerendur að ýmsum ofbeldisverkum, börn og ungmenni grípa ekki til þessa nema vegna einhverrar vanlíðunar þannig að ég ég tek undir það með hv. þingmanni að við verðum að vinna bug á þessari staðreynd í okkar ágæta samfélagi með öllum tiltækum ráðum. Ég tel að

til, kunna að vinna með börn og hafa hagsmuni þeirra fyrir brjósti inn í þetta verkefni. Það er mjög mikilvægt að það verði tekið upp í þeirri nefnd þingsins sem fær málið til umfjöllunar. SPEECH_END

Hún er tímabær, því miður, í samfélaginu. En það er verk að vinna og við verðum öll að gjöra svo vel og taka þátt í þeirri vinnu og vinna bug á þessu ástandi og kveða það í kútinn hið fyrsta.

öll þau sem bera hagsmuni barna og ungmenna fyrir brjósti séu sammála því að við þurfum með einhverju móti að finna leiðir svo að við getum stigið inn í og það er löngu tímabært að stíga inn í. Maður veltir fyrir sér hvað hvað gerðist, hvað kom fyrir. Hvernig lenti samfélagið á þessum stað? Ég vona að það verði leitað umsagna hjá

Frú forseti. Ég vil þakka fyrir að fá að taka þátt í þessari umræðu hér í dag. Ég tek undir með hv. þingmönnum að fréttir gærdagsins voru sláandi fyrir okkur öll en fyrir okkur sem vinnum að mannréttindamálum og látum okkur mannréttindi jaðarhópa varða þá koma þessar fréttir kannski ekki sérstaklega á óvart. Við höfum auðvitað lengi rætt um bakslag í baráttu hinsegin fólks, fötluð börn og ungmenni hafa lengi sætt mismunun og fordómum án þess að það hafi verið neitt sérstaklega rætt, í raun normalíserað, og aukinn rasismi í samfélaginu þar að auki.

Og ég spyr mig einmitt: Hvers vegna erum við komin á þennan stað? Hvað hefur gerst í samfélagi okkar á síðustu kannski tíu árum sem hefur leitt til þess að börnin eru tilbúin til að beita svo gegndarlausu ofbeldi að maður trúir því eiginlega ekki? ekki? Ég vil spyrja hv. þingmann um afstöðu hennar til þess að auka um leið fræðslu fyrir börn, foreldra og starfsfólk um mannréttindi, stétt og stöðu fólks til að vinna gegn þessu meini.

með gríðarlegar áhyggjur af þessu bakslagi sem við erum að sjá varðandi aukningu á ofbeldi, í orðræðu, á samfélagsmiðlum og í hinum ýmsu birtingarmyndum þar sem börn og ungmenni, og ekki bara þau heldur fullorðið fólk því miður líka, eru með fordóma gagnvart

að efla fræðslu. Kannski höfum við sofnað á verðinum í einhvern tíma, í of langan tíma, ég veit það ekki. Við höfum öll gott af því að líta inn á við og skoða: Hvað gerðum við, hvað gerðum við ekki og hvernig eigum við að stíga næstu skref? En eitt er víst að við verðum að komast á betri stað. Við getum ekki bara lokað augunum og eyrunum og látið sem þetta sé ekki þróun sem sé í gangi og haldið bara áfram

Það býr oft til mjög spennuþrungið ástand inni í kerfinu þegar allir búast alltaf við að börnin springi. Maður getur sett sig í þau spor, hvernig tilfinningin er þegar allir eru á nálum í kringum þig. Þannig að við þurfum svo sannarlega að hugsa um gerendur í þessu samhengi

sem munu þurfa að takast á við stór vandamál vegna hegðunar sinnar og gjörða hingað til. Þau eru ekki í auðveldri stöðu í dag.

Við þurfum að stíga líka varlega til jarðar og vanda okkur í því hvernig við búum til verkferla, hvernig við getum hjálpað líka þeim börnum sem beita ofbeldinu. Við þurfum að hjálpa þeim út úr því mynstri sem þau þau hafa lent í eða skapað sér. Við þurfum að hafa góðar áætlanir um hvaða verkferlar eru í kringum það að hjálpa þeim. Í því samhengi er mjög mikilvægt þegar við erum að vinna með börn

er mikilvægt líka að skoða áfallasögu nemenda þegar við erum að grípa inn í aðstæður af því að þegar barni líður illa er yfirleitt eitthvað sem orsakar þá líðan. Við getum ekki brugðist rétt við fyrr en við vitum nákvæmlega hvað það er sem veldur því að barnið bregst svona við. Ég vil bara þakka hv. þingmanni fyrir brýninguna og mjög gott innlegg inn í umræðuna

Frú forseti. Við ræðum mjög tímabært mál, tillögu til þingsályktunar um verkferla og snúa þeir að viðbrögðum við ógnandi hegðun og ofbeldi meðal barna og ungmenna. Við sem höfum verið að fylgjast með fréttum að undanförnu getum ekki hafa farið varhluta af því að standa einhverju leyti agndofa frammi fyrir því að unga fólkið okkar skuli vera að beita hvert annað ógnandi hegðun. Við vitum að um langt skeið höfum við séð teikn á lofti um að ógnandi hegðun barna og ofbeldi þeirra á milli, og einnig gagnvart

en þar er auðvitað fyrst og fremst verið að leggja áherslu á það að veita þeim sem vinna með börnum verkferla til að takast á við þessa ógnandi hegðun sem getur verið fjölbreytt og málin geta verið afar krefjandi, ekki bara fyrir þolendur heldur líka fyrir gerendur og þá sem að þeim standa. Umfjöllun um mál ungrar stúlku í fréttum og Kastljósi í gær hefur skilið þjóðina og leyfi ég mér að segja að í mínu tilfelli finnst mér nauðsynlegt að líta í eigin barm og ég held að foreldrar á Íslandi ættu svo sannarlega að gera það á þessum tímapunkti. Við sjáum notkun m.a. samfélagsmiðla, áhrif af alls kyns efni á vefnum, á vefnum, ógnandi áhrif tækninnar á börnin okkar sem í mörgum tilfellum eiga erfitt með að höndla Samfélagsmiðlarnir eru margir hverjir með aldurstakmörkunum sem fæstir virðast vita Það þýðir að það er verið að leggja tól og tæki í hendurnar á ungum börnum sem jafnvel framleiðendurnir sjálfir eru búnir að segja að henti ekki þeim aldurshópi heldur séu fyrir eldri börn og unglinga. Einn af okkar helstu góðgerðarmönnum á undanförnum árum sem unnið hefur að mikilvægum verkefnum varðandi það að rampa upp Ísland nefndi það í nýlegu viðtali sem tekið var við hann af því tilefni að hann teldi að tækninni fleytti það hratt fram að við raunverulega vissum ekki alveg hvað við værum með í höndunum. Ég held að það sé að mörgu leyti rétt. Þó er það þannig að tækniframfarir eru að mörgu leyti til góðs en ef við náum að höndla tæknina og tryggja að hún skaði ekki er sigurinn unninn. Við eigum að mínu áliti ekki að banna alfarið ákveðna notkun. Við eigum að fara eftir þeim reglum sem fyrirtækin eru að setja og við eigum að setja okkur reglur fyrir börnin okkar til að fara eftir. Þá erum við fullorðna fólkið fyrirmyndin. Hér er talað um þverfaglegt samstarf og það er gríðarlega mikilvægt í menntakerfinu. Þverfaglegt samstarf er oft hugsað milli stofnana, milli tveggja skóla eða ráðuneyta, en hér þurfum við samtal á milli fjölskyldu og menntakerfis og samfélags. Fjölskyldan er hornsteinn í samfélagi okkar og það kom ég með, frú forseti, sem innlegg inn í þessa umræðu í gær, hversu mikilvægt er að samveran og samtalið eigi sér stað innan veggja heimilisins. Hér er m.a. lagt til að veita tól og tæki, að veita leiðir til að takast á við vandann þegar hann gerist en ekki síður að beita ofbeldisforvörnum.

hættulegt, áður en við erum farin að sjá múgsefjun hjá ungum börnum, að við tökum samtalið og tryggjum að forvarnirnar séu ekki bara innan skólakerfisins heldur einnig innan veggja heimilisins. Það er enginn skortur á því, frú forseti, að við viljum gera mun betur og ég er sannfærður um að við getum gert það. Hér erum við að leggja lóð á þær vogarskálar. Við þurfum meiri umræðu. Við þurfum, eins og hér kemur fram, að leita gagnrýndra upplýsinga um hvernig við getum tekið á vandanum. Við þurfum að horfa til þeirra rannsókna og þeirra leiða sem gefist hafa vel við að taka á vanda sem þessum. Ég held og leyfi mér að segja að samfélagið okkar sé farið að hlaupa ansi hratt. Þar er ég eflaust engin undantekning þegar kemur að því að vera með mörg járn í eldinum. En börnin okkar eru það mikilvægasta sem við eigum og við þurfum að tryggja velferð þeirra. Það eru þau sem landið erfa og við sjáum gríðarlega stór stökk tekin í því að hlúa að börnum innan menntakerfisins og taka mið af einstaklingsbundnum þörfum þeirra til menntunar. Sama þurfum við að gera varðandi hegðun. Hér hefur komið fram í umræðunni, og var virkilega gott að heyra, hversu mikilvægt er að horfa til mismunandi hópa í þessu tilliti. Við erum íslensk þjóð með alls kyns fjölbreytta

Við þurfum þess vegna að hafa tækin og tólin og við þurfum að hafa forvarnirnar í fyrsta sæti, taka umræðuna, vera upplýst og hræðast ekki. SPEECH_END

Ég tek undir það með hv. þingmönnum, sem hér hafa tekið til máls, að þetta er mikilvægt mál. Þetta er risastórt mál og það er þyngra en tárum taki að horfa á fréttir síðustu daga og sjá þau hryllilega hryllilega sorglegu áhrif sem aukið ofbeldi og ógnandi hegðun hafa í samfélaginu okkar og það hjá börnum. Nýjasta dæmið var birt í fréttum í gær en við höfum því miður verið að sjá fleiri og fleiri fréttir af slíkri hegðun þar sem samfélagsmiðlar hafa komið við sögu, þar sem verið er að taka upp myndbönd af hrottalegum árásum. Við höfum og sorglega afturför í virðingu fyrir hinsegin fólki og hreina fordóma sem hafa birst hjá ungu fólki. Ég held að við sem eldri erum höfum svolítið vaknað upp við vondan draum þar sem við héldum einhvern veginn að þetta væri bara búið og við værum komin á nýjan stað. En augljóslega er verkefnið enn fyrir framan okkur. Ég ætla að taka undir það að þetta er mikilvæg ályktun og ég held að það sé mjög mikilvægt að hæstv. ráðherra vinni að viðbrögðum. Við sjáum að skólana vantar greinilega einhver tæki og tól til þess að geta tekist á við þessi vandamál og stutt er að minnast þess sem átti sér stað fyrir utan Menntaskólann við Hamrahlíð þar sem unga fólkið stóð upp og sagði: Hingað og ekki lengra. Það tengdist alvarlegu kynferðisofbeldi innan veggja skólanna og er alveg augljóst af öllu að þar þarf ráðuneytið að stíga inn og aðstoða skólastjórnendur og skólana í þessum Ég ætla líka að taka undir það, sem hefur komið fram, að þetta er samfélagslegt verkefni. Stóra málið er að við sem samfélag þurfum einhvern veginn að finna leiðir til að hlúa betur að börnunum okkar. Það er rétt að við þurfum að koma til móts við hvert og eitt barn en það þarf heilt þorp til að ala upp barn og við getum ekki varpað allri ábyrgðinni yfir á skólana. Skólarnir þurfa klárlega að fá aðstoð og stuðning.

að veita skólunum einhverjar frekari bjargir til að takast á við þessi hryllilegu mál sem augljóslega eiga sér stað í íslenskum skólum, því miður.

Frú forseti. Ég ætlaði aðeins að koma örstutt inn í þessa umræðu sem er mjög mikilvæg og ég

Það er að sjálfsögðu mikið áhyggjuefni hvernig ofbeldi barna í grunnskólum færist í aukana og verður sífellt grófara.

verði það tæki sem hægt er að horfa til til að reyna að sporna við þeirri þróun sem hefur færst í aukana og er mikið áhyggjuefni.

Börnin eru á góðum aldri, þau eru á þeim aldri að meðtaka vel þessa hluti. Að ræða þessa hluti þar — ég held að það sé vettvangur sem við ættum að horfa til.

er verið að pósta þessu og dreifa um allt netið þannig að áhrifin verða margföld. Þetta er eitthvað sem þarf sannarlega að fara

takmarka notkun á snjalltækjum í skólum. Mér finnst það vera af hinu góða. Ég held að það sé eitthvað sem við ættum líka að skoða, hvort ekki ætti að vera eitthvert samræmt regluverk í grunnskólum um

og yrði kannski hluti af þessari verkáætlun. Ég er ekki sérfræðingur á þessum sviðum en maður veit hvernig þessir hlutir ganga fyrir sig á þessum aldri.

Hæstv. forseti. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um atvinnulýðræði. Þessi tillaga hefur verið flutt í þessari eða keimlíkri mynd á nokkrum fyrri löggjafarþingum. Að tillögunni standa jafnframt hv. þingmenn Jóhann Páll Jóhannsson, Oddný G. Harðardóttir, Valgerður Árnadóttir, Halldóra Mogensen, Jódís Skúladóttir, Steinunn Þóra Árnadóttir, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir og Björn Leví Gunnarsson. Tillagan fjallar um skipun starfshóps og vil ég, með leyfi forseta, lesa tillöguna: „Alþingi ályktar að fela félags- og vinnumarkaðsráðherra að skipa starfshóp aðila vinnumarkaðarins og hins opinbera sem geri tillögur um hvernig auka megi lýðræði á vinnustöðum. Í starfshópnum eigi sæti fulltrúar Alþýðusambands Íslands, BSRB, Bandalags háskólamanna, Samtaka atvinnulífsins, Samtaka íslenskra sveitarfélaga, forsætisráðuneytis, fjármála- og efnahagsráðuneytis og félags- og vinnumarkaðsráðuneytis. Félags- og vinnumarkaðsráðherra skipi formann starfshópsins. Ráðuneyti leggi starfshópnum til aðstöðu og nauðsynlega sérfræðiþjónustu. Starfshópurinn skili tillögum eigi síðar en 1. júní 2023.“ Hér er með öðrum orðum kveðið á um að öll þau sem að þessum málum koma komi saman og finni hvort og þá hvernig best sé að haga þessum málum, að auka atvinnulýðræði. En hvað er atvinnulýðræði, virðulegi forseti? Á íslenskum vinnumarkaði hefur vinnandi fólk tryggt aðkomu sína að reglusetningu í gegnum verkalýðsfélög, sem í gegnum kjarasamninga semja um kaup og kjör í tilteknum starfsgreinum eða á tilteknum vinnustöðum við atvinnurekendur eða samtök þeirra. Kjarasamningar kveða iðulega á um laun, vinnutíma, kaffi- og matarhlé, orlofsrétt, veikindarétt o.s.frv. Þótt kjarasamningar tryggi almenna aðkomu að reglusetningu tryggja þeir ekki aðkomu að ákvarðanatöku innan vinnustaða, sem hafa þó óneitanlega mikil áhrif á líf starfsfólks. Þessari tillögu er ætlað að draga ólíka aðila að borðinu sem gera eiga tillögur um hvernig auka megi lýðræði á vinnustöðum. Andstæð sjónarmið sem hafa hér þýðingu takast á, annars vegar stjórnunarréttur atvinnurekenda og hins vegar sjálfræði starfsmanna. Þá skal tekið fram að tillögurnar eiga ekki að koma í stað eða grafa undan íslenska vinnumarkaðslíkaninu sem hefur þróast í rúma öld. Mikilvægt er að tryggja að samtakamáttur og samstaða launafólks sé í hávegum höfð auk stöðu verkalýðshreyfingarinnar. Samstaða launafólks hefur gert það að verkum að í fáum löndum er þátttaka í verkalýðsfélögum almennari en á Íslandi og hlutur launafólks í verðmætasköpun hefur farið vaxandi á meðan þróunin hefur verið gagnstæð víðast hvar á Vesturlöndum. Þessa stöðu er mikilvægt að við varðveitum hér og eflum enda eftir henni tekið. Er þessum hugmyndum því fyrst og fremst ætlað að vera viðbót við hið íslenska vinnumarkaðslíkan og liður í framþróun þess.

og að starfsfólk fái til sín tiltekið hlutfall ágóða eða arðgreiðslna úr fyrirtæki sem það fær val um að ráðstafa. Bæði má kanna breytingar á núverandi löggjöf sem og ólíka hvata, t.d. skattalega og aðra fjárhagslega hvata, til að hvetja fyrirtæki að taka upp lýðræðislegri stjórnarhætti eða rekstrarform. Æskilegt er að ólíkar leiðir séu athugaðar og að reynslan af þeim sé könnuð með tilliti til félagslegra, efnahagslegra og umhverfislegra þátta, sé reynsla til staðar. Þá er mikilvægt að kannað sé hvaða áhrif mögulegar breytingar kynnu að hafa á íslenska vinnumarkaðslíkanið. Með tilkomu fjórðu iðnbyltingarinnar má og ætla að mikilvægara sé að auka lýðræði á vinnumarkaði þegar gervigreind og sjálfvirknilausnir taka við hlutverkum mannsins í auknum mæli. Það hefur mikla þýðingu fyrir vinnandi stéttir að tekin séu skref til að gera þeim kleift að koma að ákvörðunum fyrirtækja um innleiðingu nýrrar tækni og gefa þeim þannig tækifæri til að njóta virðisaukans af tækniframförum. Þann virðisauka mætti til að mynda nýta til að stytta vinnutíma starfsfólks, hækka laun þess, auka starfsöryggi og bæta vinnuumhverfi og kjör að öðru leyti. Að auki má telja að þekking starfsfólks geti nýst vel til innleiðingar nýrrar tækni, sem gæti meðal annars birst í aukinni framleiðni fyrirtækja. Þetta er í grófum dráttum yfirferð yfir hugmyndir um hvernig hægt væri að auka lýðræði á vinnustöðum, svokallað atvinnulýðræði. Ég ítreka að hér er ekki verið að hugsa að þetta komi á einhvern hátt í staðinn fyrir vinnumarkaðsmódelið sem er ein af grunnstoðum íslensks samfélags heldur þvert á móti að þetta styðji við það. Það getur skipt gríðarlega miklu máli að starfsfólk komi beint að ákvörðunum fyrirtækisins en á sama tíma þarf t.d. að tryggja að sú staða komi ekki upp að starfsfólk sé þrátt fyrir að eiga óvirka setu einhvers staðar gert samábyrgt í einhverjum tillögum eða aðgerðum sem koma niður á starfsfólki. Yfirferð mín er því einungis reifun á mögulegum leiðum til að tryggja markmið aukins atvinnulýðræðis. Verði tillagan samþykkt bíður það starfshópsins sjálfs að finna réttu leiðirnar. Virðulegi forseti. Þessar hugmyndir eru í raun ekki nýjung. Atvinnulýðræði þekkist um allan heim. Ég hvet áhugasama til að kynna sér greinargerðina þar sem farið er aðeins yfir stöðuna í Vestur-Evrópu að öðrum heimssvæðum ólöstuðum. Á Norðurlöndunum, svo sem í Svíþjóð, hefur atvinnulýðræði tíðkast lengi og er einnig vel þekkt í Þýskalandi. Að mínu mati eigum við að horfa til nágranna okkar á Norðurlöndum hvað þetta varðar. Í þessum sal hefur þetta mál einnig verið rætt áratugum saman. Fyrsta tillagan til þingsályktunar um atvinnulýðræði var flutt á 85. löggjafarþingi vorið 1965. Þá var það Ragnar Arnalds heitinn, þáverandi hv. þm. Alþýðubandalagsins, sem flutti þá tillögu og síðan hafa fjölmargir þingmenn flutt tillögu um þessi mál. Mig langar sérstaklega að nefna hæstv. matvælaráðherra Svandísi Svavarsdóttur sem flutti ásamt öllum þáverandi þingflokki Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs tillögu á nokkrum löggjafarþingum fyrir nokkrum árum um skipan nefndar sem gera skyldi tillögur um atvinnulýðræði.

og þeim sem hér stendur á síðasta löggjafarþingi. Tillagan gekk þá til hv. velferðarnefndar og bárust um hana fjórar umsagnir, þrjár frá samtökum launafólks og ein frá Öldunni, félagi um sjálfbærni og lýðræði. Allar umsagnirnar fagna tillögunni og í umsögn VR um tillöguna er minnt á að í yfirlýsingu í aðdraganda síðustu alþingiskosninga hafi framtíðarnefnd félagsins skorað á framboð til Alþingis að svara kröfum um atvinnulýðræði. Atvinnulýðræði hefur því lengi verið baráttumál vinstri afla á Alþingi. Auk allra þessara þingmála hafa ýmis önnur mál komi fram á síðustu hálfu öld sem hafa miðað að því að auka þátt starfsmanna í ákvarðanatöku á vettvangi atvinnustarfsemi. þau mál voru lögð fram fyrir tilverknað fulltrúa vinstri flokka. Þrátt fyrir að oft hafi verið reynt að móta og setja reglur um framkvæmd atvinnulýðræðis á Íslandi hefur það enn sem komið er borið takmarkaðan árangur hérlendis. Atvinnulýðræði hefur þó skipað veglegan sess í mótun vinnumarkaðar í nágrannalöndum okkar síðustu hálfa öldina og þykir sjálfsagður og eðlilegur hluti vinnumála. Íslenskur vinnumarkaður verður því að teljast ærið frumstæður hvað þetta snertir og full ástæða er til að gera úrbætur á þeim mikilvæga vettvangi. Það eru þó dæmi um að fulltrúar starfsmanna hafi með lögum fengið sæti í stjórnum menningarstofnana eins og Þjóðleikhússins og Ríkisútvarpsins og að fulltrúar starfsmanna og nemenda hafi fengið sæti í stjórnum framhaldsskólanna. Nefna má í þessu sambandi ákvæði laga nr. 23 frá 20. mars 2013, um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu, og ákvæði annarra laga, svo sem um framhaldsskóla og lög um Þjóðskjalasafn Íslands og leiklistarlög svo að dæmi séu tekin. verður að hafa í huga í þessu sambandi að samvinnufélögin sköpuðu möguleika á áhrifum viðskiptamanna á rekstur fyrirtækjanna. Okkur eru flestum hugleikin samvinnufélögin og samvinnuhreyfingin og þær hugsjónir sem að baki henni bjuggu.

Forseti. Ég hvet alla hv. þingmenn til að lesa annars ágæta greinargerð sem fylgir tillögunni. Í það minnsta er hún ítarleg og fræðandi. Ég ætla að ljúka máli mínu með því að minna á að hugtakið atvinnulýðræði merkir leiðir til að auka áhrif starfsmanna innan fyrirtækja. Um það snýst þessi tillaga og að því eigum við öll að stefna að mínu mati að íslenskur vinnumarkaður geti þróast á sömu lund og hann hefur gert í löndunum í kringum okkur síðustu hálfa öld. Nú er lag. Að lokinni fyrri umræðu legg ég til að tillögunni verði vísað til hv. velferðarnefndar.

Frú forseti. Meðflutningsmenn mínir á þessari þingsályktunartillögu um réttlát græn umskipti eru aðrir hv. þingmenn í þingflokki Samfylkingarinnar. Tillagan hljóðar svo: Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að gera tímasetta og fjármagnaða aðgerðaáætlun til að tryggja réttlát græn umskipti og leggja fyrir Alþingi eigi síðar en 1. apríl 2024. Við gerð aðgerðaáætlunarinnar verði kallað eftir samráði við verkalýðsfélög, sveitarfélög og atvinnurekendur. Markmið áætlunarinnar verði að koma í veg fyrir það ójafnrétti sem hlotist getur af loftslagsvá og tryggja að græn umskipti ýti undir aukinn jöfnuð í samfélaginu ásamt því að fjárlög og fjármálaáætlanir endurspegli vilja Íslands til að standa við skuldbindingar sínar á alþjóðavettvangi í loftslagsmálum.

Réttlát umskipti í átt að kolefnishlutlausri framtíð eru eitt brýnasta umhverfis-, samfélags- og efnahagsmál samtímans. Með grænum umskiptum þarf að tryggja að aðgerðir í baráttunni gegn loftslagsbreytingum ýti ekki undir aukinn ójöfnuð. Samræma þarf aðgerðir með það að markmiði að tryggja mannsæmandi störf og lífskjör. Þjóðir heims höfðu sameinast um það að árið 2020 ætti að einkennast af loftslagsaðgerðum á alþjóðavísu en málefnið hefur fallið í skuggann af heimsfaraldri kórónuveiru og áhrifum hans. þó að langþráður árangur sé að nást við að hemja heimsfaraldurinn er hamfarahlýnunin því miður ekki á undanhaldi. Því er nauðsynlegt að setja fram metnaðarfull markmið og áætlanir sem sýna vilja Íslands til að axla ábyrgð í loftslagsmálum og víkja hvergi undan ábyrgð í þessu stærsta viðfangsefni mannkyns. Íslensk stjórnvöld verða að sýna metnaðarfyllri útfærslu á áformum sínum um kolefnishlutleysi árið 2040

hlýnun verði um 2,0°, er eina sviðsmyndin sem tekur tillit til fjárfestinga í samgönguinnviðum og öðrum innviðum, auk fjárfesta í orkuvinnslu og orkunýtni. Það er áætlað að árlegar fjárfestingar þurfi að nema því sem samsvarar 6% af landsframleiðslu heimsins, annars vegar 4% vegna samgönguinnviða og annarra innviða og hins vegar 2% vegna orkuvinnslu og orkunýtni. Þar sem endurnýjanleg orkuvinnsla hefur verið tekin upp hér á landi standa eftir fjárfestingar vegna samgönguinnviða og annarra innviða sem þurfa samkvæmt þessu að vera 4% af vergri landsframleiðslu til að mæta alþjóðlegum kröfum.

sem Ísland og önnur ríki hafi lýst yfir vilja sínum til að ná. Stjórnvöld bera ábyrgð á þessari fjármögnun ásamt atvinnulífinu og ljóst er að betur má ef duga skal í útgjöldum til málaflokksins. Þar þurfa framlög íslenska ríkisins að duga fyrir metnaðarfyllri markmiðum en núverandi stjórnvöld setja sér. Einnig þarf að draga úr fjárframlögum til aðgerða sem stuðla að aukinni losun og nýta fjárhagslegar ívilnanir og skattkerfið með mun markvissari hætti en nú er gert í þágu loftslagsmála. Samfylkingin vill sjá mun meiri metnað íslenskra stjórnvalda í loftslagsmálum en þau sýna í fyrirliggjandi fjármálaáætlun. Fjárlög og fjármálaáætlanir þurfa að endurspegla vilja Íslands til að standa við skuldbindingar sínar á alþjóðavettvangi og verða að sýna skýrari merki en nú um metnað stjórnvalda í loftslagsmálum. Einnig er ljóst að markaðsöflin munu ekki leysa loftslagsvandann upp á eigin spýtur. Þetta gildir jafnt um aðgerðir til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og mótvægisaðgerðir. sé að draga með markvissum hætti úr losun gróðurhúsalofttegunda með grænni uppbyggingu þarf hið opinbera að taka frumkvæði og vísa veginn. Þetta á við um orkuskiptin. Það þarf hærri og markvissari niðurgreiðslu rafmagnsbifreiða, aukna fjárfestingu í almenningssamgöngum, fjárfestingu í hringrásarhagkerfinu og í matvælaframleiðslu, að efla græna stjórnsýslu og innleiða græna fjárfestingaráætlun. Engin samfélagssátt næst um hröð orkuskipti og aðrar breytingar á atvinnu- og lifnaðarháttum nema velferðarsjónarmið séu höfð að leiðarljósi og tryggt að kostnaður falli ekki á herðar tekjulægri hópa eða íbúa í dreifðum byggðum umfram aðra. Samkvæmt rannsókn sem unnin var af hópi hagfræðinga fyrir Smith School of Enterprise and the Environment við Oxford-háskóla í maí 2020, sem byggðist á viðtölum við á þriðja hundrað sérfræðinga og stjórnenda í fjármálaráðuneytum og seðlabönkum víða um heim, eru fjárfestingar í grænni nýsköpun og þróun og uppbygging innviða og flutnings- og dreifikerfa fyrir endurnýjanlega orku á meðal þeirra efnahagslegu örvunaraðgerða sem hafa margfeldisáhrif og eru þannig ákjósanlegar á krepputímum. Markmið um sjálfbærni og kolefnishlutleysi falla því vel að markmiðum um aukin lífsgæði og fjölgun starfa. Því er mikilvægt að koma á fót öflugum grænum fjárfestingarsjóði og auka til muna fjárframlög til almenningssamgangna og grænnar nýsköpunar. Það má nýta fjölda lausna og gagna sem til eru nú þegar til þess að stuðla að varðveislu líffræðilegrar fjölbreytni og stemma með því stigu við loftslagsvánni. Líffræðilegur fjölbreytileiki hafsins skiptir okkur hér á landi miklu máli og verði þróunin þar ekki stöðvuð mun hafa hún slæm áhrif á fiskimið okkar og stórkostleg efnahagsleg áhrif um leið. Evrópusambandið hefur sett á laggirnar sérstakt kerfi í því skyni að tryggja að umskipti í átt að loftslagshlutlausu hagkerfi verði réttlát og skilji engan eftir. Er það hluti af græna samfélagssáttmálanum. Kerfið tekur á þeim félagslegu og efnahagslegu áhrifum sem umskiptin hafa í för með sér með markvissum stuðningi og sérstakri áherslu á svæði, atvinnugreinar og launafólk sem mun standa frammi fyrir stærstu áskorununum. Við jafnaðarmenn viljum tryggja að grænu umskiptin verði sanngjörn og að allir fái að vera með. Jafnaðarmenn í Norðurlandaráði hafa lagt ríka áherslu á réttlát græn umskipti og norrænt samstarf um þetta réttlætismál. Á endanum verða allir að leggja sitt af mörkum í baráttunni gegn loftslagsbreytingum en tryggja verður að kostnaður af grænum umskiptum lendi ekki þyngst á þeim sem minnst hafa á milli handanna. Raunar gætu grænu umskiptin leitt af sér sanngjarnari skiptingu gæða en þekkist nú. Komi hins vegar til þess að fólk upplifi vaxandi ójöfnuð eða þurfi að taka á sig óhóflegar byrðar í baráttunni við loftslagsbreytingar mun það veikja stuðning við aðgerðir til langrar framtíðar. Það yrði einnig til þess að árangur næðist ekki í að vinna gegn þeirri ógn sem loftslagsvá af mannavöldum er. Ef græn umskipti í átt að kolefnishlutlausu samfélagi eru ekki nægilega vel skipulögð gætu ákveðin svæði, atvinnugreinar eða launafólk sem nú treystir á kolefnisfrekt hagkerfi og aðstöðu þurft að greiða stóran efnahagslegan og félagslegan toll vegna nauðsynlegra aðgerða í þágu umskiptanna. Tæknibyltingin skapar fjölmörg tækifæri til grænna umskipta. Sama gildir þó um hana og græn umskipti því að koma þarf í veg fyrir að tæknibyltingin auki ójöfnuð. Hún þarf þvert á móti að auka jöfnuð. Græn umskipti munu eflaust leiða til breytinga á vinnumarkaði og tegundum og tegundum starfa. Ný störf koma fram, önnur breytast og enn önnur gætu horfið. Finna þarf leiðir til að koma í veg fyrir atvinnuleysi vegna umskiptanna og að þau sem hafa minnst milli handanna nú verði ekki fyrir slæmum áhrifum af þessari umbyltingu. Bestu lausnirnar fást með samvinnu og því þarf að tryggja að allir séu með í samtalinu um réttlát græn umskipti. Markmiðið er að réttlát græn umskipti styrki velferðarkerfið og ábyrga efnahagsstjórn og að þau stuðli að skipulögðum og heilbrigðum vinnumarkaði. Það þarf pólitíska forystu og sameiginlegt átak verkalýðshreyfingar, sveitarfélaga, atvinnulífs og stjórnvalda til að tryggja réttlát græn umskipti. Í því átaki þarf að fylgja leiðbeiningum vísindamanna. Stjórnmálamenn geta gert málamiðlanir sín á milli en ekki við loftslagið. Loftslagsmálin eru allt of mikilvæg mál til að vera skiptimynt á milli stjórnmálaflokka. Það þarf miklu skýrari þverpólitíska stefnu um aðalatriðin en nú er. Það gengur ekki að málamiðlanir séu gerðar við ríkisstjórnarborðið og á sáttafundi milli Vinstri grænna, Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins og út komi velþvegnar og -skúraðar yfirlýsingar sem fáir skilja hvernig á að framkvæma eða fjármagna. Við verðum að standa okkur og koma á lágkolefnishagkerfi sem er í raun eina hagkerfið sem er í boði. Við þurfum ekki bara að vera kolefnishlutlaus 2030, eftir átta ár, heldur þurfum við samtímis að standa vörð um lífskjör, vera samkeppnishæf við önnur lönd og halda í unga fólkið okkar. Við þurfum að vera í sókn um leið og við gerum nauðsynlegar breytingar í átt að lágkolefnishagkerfi. Forseti. Því miður er mikil afneitun enn í samfélaginu og vanmat gagnvart vandanum sem við stöndum frammi fyrir. Ég kalla eftir skýrari skilaboðum og skilningi hjá stjórnvöldum á því hvað er í húfi því að það er alvara á ferðum. Í Covid-faraldrinum áttuðu sig allir á því að það væri alvara á ferðum, málið væri stórt og alvarlegt og við þyrftum einhvers konar þjóðarátak. Við lögðum traust okkar á vísindamenn og fórum eftir ráðum

forseti. Í júní ítrekaði loftslagsráð áskorun sína til stjórnvalda í kjölfar viðvörunar frá IPCC um að framfylgja af mun meiri festu þeim aðgerðum sem þegar hafa verið ákveðnar og um leið að hraða frekari stefnubreytingum og aðgerðum í loftslagsmálum. Loftslagsráð sagði í ályktun sinni að markmið um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda fyrir árið 2030 væru bæði óljós og ófullnægjandi. Það er fullljóst að til þess að ná markmiðum þarf að setja fram skýr, tímasett og raunhæf markmið eigi dæmið einfaldlega að ganga upp. Réttlát, græn umskipti þar sem jöfnuður og samfélagsleg ábyrgð eru í forgrunni eru liður í því. Loftslagsráð sagði hreint út að framkvæmdir aðgerðaáætlunarinnar í loftslagsmálum væru ómarkvissar. Frú forseti. Ég spyr hvort við ætlum að fljóta sofandi að feigðarósi. Ætlum við að sætta okkur við röskun á öllum þeim lífsgæðum og stöðugleika sem við búum við? Ætlum við að láta börnin okkar lifa í heimi sem vísindamenn um allan heim eru sammála um að sé ólífvænlegur og muni valda dauða og þjáningum milljarða manna? Hvaða skilaboð erum við að senda ungmennum sem hafa staðið hér við Alþingishúsið föstudag eftir föstudag í skólaverkföllum og hafa gríðarlegar áhyggjur af framtíð sinni og það réttilega? Eigi ekki allt að fara í skrúfuna þarf að hefjast handa strax. Þetta er áratugurinn sem öllu máli skiptir en samt er útblástur að aukast jafnt og þétt. Við þurfum að hefjast handa og ég tek undir með félögum mínum í Samfylkingunni, jafnaðarflokki Íslands, með loftslagsráði og ekki síst, frú forseti, með ungmennum sem taka þátt í loftslagsverkfallinu: Við skuldum þeim einfaldlega að tryggja þeim lífvænlega framtíð.

„Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að tryggja aðkomu heildarsamtaka öryrkja og ellilífeyrisþega að viðræðum ríkisstjórnarinnar og fulltrúa vinnuveitenda og launþega um komandi kjarasamninga og tryggja að öryrkjar og ellilífeyrisþegar fái tækifæri til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri í viðræðunum ásamt því að ríkisstjórnin taki rökstudda afstöðu til þeirra sjónarmiða áður en viðræðunum lýkur.“

Nú eru fulltrúar vinnuveitenda og launþega í þann mund að hefja viðræður um gerð kjarasamninga. Stærsti einstaki kjarasamningurinn, lífskjarasamningurinn, rennur út 1. nóvember nk. Fjölmörg fordæmi eru fyrir því að ríkisstjórnin hafi aðkomu að kjaraviðræðum þegar um er að ræða víðfeðma samninga milli fjölda samtaka, bæði launþega og vinnuveitenda. Aðkoma ríkisstjórnarinnar að gerð lífskjarasamninganna árið 2019 er aðeins eitt dæmi af mörgum. Þá gaf ríkisstjórnin út yfirlýsingu um að ráðist yrði í ýmsar aðgerðir að fjárhæð 80 milljarða kr. á gildistíma lífskjarasamninganna til að styðja við markmið samninganna um stöðugleika og bætt lífskjör launafólks. Nauðsynlegt er að öryrkjar og ellilífeyrisþegar eigi sæti við borðið í samningaviðræðum ríkis, launþega og vinnuveitenda um kaup og kjör í landinu. Sagan sýnir að í slíkum viðræðum eru iðulega teknar veigamiklar ákvarðanir um ráðstöfun opinberra fjármuna sem varða hagsmuni allra landsmanna

Því ber ríkinu að tryggja að öryrkjar og ellilífeyrisþegar fái að koma sjónarmiðum á framfæri í þeim viðræðum

Í 69. gr. laga um almannatryggingar segir að bætur almannatrygginga skuli taka mið af launaþróun, þó þannig að þær hækki aldrei minna en verðlag samkvæmt vísitölu neysluverðs. Þrátt fyrir þau skýru lagafyrirmæli hafa fjárhæðir almannatrygginga ekki fylgt launaþróun undanfarin ár og nú mælist uppsöfnuð kjaragliðnun í tugum prósenta.

Það er afar mikilvægt að sátt náist, ekki aðeins milli fulltrúa vinnumarkaðarins og ríkisins heldur einnig lífeyrisþega. Slík sátt myndi skapa grundvöll fyrir auknum jöfnuði í samfélaginu.

Forseti. Öll getum við átt á hættu að veikjast einhvern tíma á lífsleiðinni. Alvarleg veikindi koma fólki oftast algerlega í opna skjöldu. Á einu augnabliki umturnast líf fólks og það er ekki óalgengt að samhliða sæti áherslur, lífsskoðanir og framtíðarsýn fólks endurskoðun. Að ná bata er vegferð sem krefst fullrar athygli fólks. Það skiptir ofboðslega miklu máli að þegar við veikjumst höfum við fullt svigrúm til að setja alla okkar orku og tíma í að hlúa að okkur sjálfum og ástvinum okkar og ná bata. En þegar við veikjumst erum við sett í ákveðna stöðu innan samfélagsins, stöðu sjúklings. Þessi staða getur verið miserfið fyrir fólk, því eðlilega er fólk með misgott bakland, misgóða þekkingu á réttindum sínum og hvernig þjónustukerfin okkar virka, og þjónustukerfin okkar eru oft mjög flókin. Alls konar ágreiningur getur sprottið upp innan heilbrigðiskerfisins sem er í sjálfu sér ekkert óeðlilegt. En það sem er hins vegar óeðlilegt er að sjúklingar eigi sér engan málsvara þegar ágreiningur kemur upp.

og í slíkum málum þurfa sjúklingarnir sjálfir að leita aðstoðar lögfræðinga sem getur verið mjög kostnaðarsamt og tímafrekt. Málsmeðferðin er einnig þung í vöfum, tekur langan tíma og landlæknisembættið hefur ótal mörgum öðrum verkefnum að sinna. sinna. Við sem flytjum þessa tillögu teljum að réttindagæslu sjúklinga verði best sinnt með því að stofna sérstakt embætti umboðsmanns sjúklinga sem gætir hagsmuna þeirra. Það má alltaf búast við því að alls konar ágreiningur geti sprottið upp innan heilbrigðiskerfisins sem er algerlega eðlilegt. En við viljum að þessir sjúklingar eigi sér málsvara innan kerfisins þannig að þeir séu ekki settir í þá stöðu að gæta sjálfir eigin hagsmuna. Afleiðing þess er að fjöldi fólks fær ekki nauðsynlegt rými til að einbeita sér að bata út af því að það þarf að berjast fyrir réttindum sínum innan kerfisins sem það er á sama tíma háð til að ná bata.

að því að stofna embætti umboðsmanns sjúklinga er ekki ný af nálinni en henni var fyrst haldið á lofti af mannréttinda- og neytendasamtökum á sjöunda áratug síðustu aldar. Markmiðið var að hlúa að þeim sem minna mættu sín og þyrftu sérstaka aðstoð í samskiptum sínum við heilbrigðisstofnanir. Kvennalistinn lagði fram tillögur um breytingar á þágildandi lögum um heilbrigðisþjónustu, um trúnaðarmenn sjúklinga og aðstandenda þeirra.

á 120. löggjafarþingi um að fela ríkisstjórninni að undirbúa ráðningu umboðsmanna sjúklinga að öllum stærri sjúkrahúsum og í hverju heilsugæsluumdæmi sem myndu gæta hagsmuna og réttinda sjúklinga, sem m.a. byggðist á hugmynd Kvennalistans um trúnaðarmenn sjúklinga. Hlutverk umboðsmanns sjúklinga samkvæmt þessari tillögu er að vera opinber talsmaður sjúklinga og vinna að því að veitendur heilbrigðisþjónustu taki fullt tillit til réttinda, þarfa og hagsmuna þeirra, að taka við kvörtunum, meta þær og aðstoða sjúklinga við að koma þeim á framfæri og að leysa samskiptavanda og deilumál. Umboðsmaður verður tengiliður sjúklings og aðstandenda hans við starfsfólk og stjórnendur heilbrigðisstofnana hvað varðar kvartanir um þjónustu og hugsanlega lögsókn. Umboðsmaður getur bæði tekið mál til meðferðar eftir kvörtun frá sjúklingi eða að eigin frumkvæði. Umboðsmanni er líka ætlað að hafa frumkvæði að stefnumarkandi umræðu í samfélaginu um málefni sjúklinga. Hann á að miðla upplýsingum og veita þjónustu við sjúklinga og aðstandendur þeirra ásamt því að vera til aðstoðar og leiðbeiningar varðandi réttindi þeirra. Hann á að gefa markvisst út fræðandi og leiðbeinandi efni fyrir sjúklinga og aðstandendur og hann á að stuðla að bættum starfsháttum í heilbrigðisþjónustu þannig að sjúklingar upplifi minni streitu, skjótari bata og fái aðstoð frá fyrstu viðkomu innan heilbrigðiskerfisins og þar til meðferð lýkur.

aðstoðað í svona flóknum málum á tímum sem maður þarf að setja orku sína í að ná fullum bata en ekki að reyna að átta sig á flóknum kerfum, hver réttindi manns séu, hvernig maður eigi að beita sér, hvort meðferðin sé

var einmitt upp á umræðuna og umsagnirnar. Ég hlakka til að fá að sjá umsagnirnar sem koma um málið því að ég átta mig ekki almennilega á því hvort það er stuðningur t.d. hjá landlæknisembættinu eða innan heilbrigðiskerfisins eða ráðuneytisins við þessa hugmynd.

og verði opinber talsmaður þeirra og sinni eftirliti með heilbrigðisþjónustu með tilliti til réttinda sjúklinga. Þetta er mikið réttindamál fyrir sjúklinga og

Ég veit að umboðsmaður sjúklinga er ekki innri endurskoðandi en það vantar klárlega eftirlitsaðila með heilbrigðiskerfinu. Það vantar innri endurskoðun og það vantar talsmann

Það er grundvallaratriði. Heilbrigðisþjónusta er jú þjónusta við sjúklinga og fólkið í landinu. Þetta er þjónustustarfsemi og þá er mjög mikilvægt að eftirlitinu sinni talsmaður þeirra sem heilbrigðisþjónustan veitir þjónustu til. Það er algjört grundvallaratriði.

Þá er gott að hafa umboðsmann sjúklinga sem tekur utan um sjúklinginn, aðstoðar hann, leiðbeinir honum um réttindi sín og segir honum hver úrlausnarefnin eru.

Ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar sem var fyrst lögð fram í mars síðastliðnum af þingflokki Viðreisnar. Dagbjartur Gunnar Lúðvíksson, varaþingmaður Viðreisnar, sem flutti þá málið og átti frumkvæði að vinnslu þess. Flutningsmenn núna eru hv. þingmenn Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Hanna Katrín Friðriksson, Guðbrandur Einarsson, Jón Steindór Valdimarsson og sá er hér stendur. Markmið þessarar tillögu er að gera fólki á leigumarkaði auðveldara að standast greiðslumat við kaup á íbúðarhúsnæði, sérstaklega í tilvikum þar sem kaup þýða að það geti lækkað greiðslubyrði sína í hverjum mánuði. Það ætti ekki að þurfa að hafa mörg orð um það hversu mikilvægt það getur verið fyrir einstaklinga og fjölskyldur. Tillagan er skýr og skorinorð og hljóðar svona, „Alþingi ályktar að fela fjármála- og efnahagsráðherra að gera nauðsynlegar breytingar á reglugerð um lánshæfis- og greiðslumat til að auðvelda fólki á leigumarkaði að kaupa sér íbúðarhúsnæði til eigin nota. Skulu reglurnar taka mið af því að hafi kaupandi staðið skil á leigu fyrir íbúðarhúsnæði samkvæmt þinglýstum leigusamningi í 12 mánuði eða lengur teljist greiðslugeta hans samsvara sambærilegri fjárhæð á mánuði og hann hefur greitt á tímabilinu. “ Við erum hér að líta til þess að leigumarkaður á Íslandi er að flestu leyti ekki eins þroskaður og á hinum Norðurlöndunum. Þar er það þannig, og þetta hefur margoft komið fram í umræðu um þessi mál hér í þessum þingsal og úti í samfélaginu almennt, að fólk hefur raunverulegt val um það hvort það vilji festa peninginn sinn í eign eða búa við sveigjanleikann sem fylgir leigumarkaði. Hér, svona til samanburðar, er mun stærra hlutfall leiguhúsnæðis í eigu einstaklinga en ekki leigufélaga, leiguverð er hátt og húsnæðisöryggi leigjenda takmarkað. Þetta eru allt saman þættir sem ítrekað hefur verið bent á þegar er verið að bera saman annars vegar eignamarkaðinn og hins vegar svo leigumarkaðinn. Það er örugglega þannig að það eru margir hlutir sem skýra þessa stöðu. Þetta hefur svolítið verið í þjóðarsálinni, getum við sagt, í gegnum tíðina svona öðrum þræði. Það má t.d. halda langa ræðu um sveiflótt efnahagsumhverfi í gegnum tíðina sem hefur svo ýtt mönnum út í fjárfestingu í eigin húsnæði. Þetta hefur þótt vera örugg leið til að geyma peningana á Íslandi þegar við skoðum aftur í áratugina. Fyrri kynslóðir lögðu ofuráherslu á að byggja sér þak yfir höfuðið og þrýstingur samfélagsins, staða efnahagsmála og viljinn til sjálfstæðis hjá mörgum einstaklingum fyrir fjölskyldurnar sínar í sveiflóttu umhverfi var auðvitað mikill drifkraftur ásamt fjöldamörgu öðru sem of langt mál er að telja upp. Ég ætla því ekkert að fara langt ofan í það. Staðan núna er sú að það er mun hagstæðara fyrir einstaklinga og fjölskyldur að eiga en leigja. Hjá mörgum er húsið undirstaða eignamyndunar yfir ævina. Því til viðbótar er stuðningur í formi vaxtabóta og skattfrjálsrar ráðstöfunar séreignarsparnaðar hærri en húsnæðisbætur. Fólk er því mun betur sett ef það kemst yfir hindrunina sem útborgun og greiðslumat er. Og sú hindrun sem útborgun getur verið er auðvitað veruleg, þess þá heldur er einmitt mikilvægt að það séu ekki girðingar og einhverjir múrar í greiðslumatinu sem hafa hamlandi áhrif á fólk.

Samhliða því getur fólk á fasteignamarkaði verið nokkuð öruggt um eignamyndun sína, sérstaklega til lengri tíma,“ — þótt auðvitað séu sveiflur í því eins og mörgu öðru — „og eykur hana gjarnan um hver mánaðamót. Þannig er hluti afborgunar íbúðalána sparnaður til efri ára. Sami kostnaður leigjenda verður þeim ekki til eignarauka þótt hann sé oft hærri en mánaðarlegar afborganir lána.“ Þarna var ég að vísa beint í greinargerð með málinu og þetta endurspeglast í tölfræðinni. Það eru aðeins um 13% þjóðarinnar sem eru á leigumarkaði og af þeim fjölda, og þetta er mjög áhugavert, eru rétt um 10% sem segjast vilja vera þar. 1,3% þjóðarinnar er og vill vera í leiguhúsnæði.

margrætt um sérstakar aðgerðir honum til handa. Leiguverð er orðið mjög hátt og auðvitað sjá margir leigjendur það í hendi sér að það að komast inn á eignamarkaðinn getur lækkað mánaðarlega greiðslubyrði í einhverjum tilfellum og jafnvel mörgum tilfellum. Það er því okkar mat að þessi tillaga sé alveg sérstaklega brýn eins og staða efnahagsmála er núna til þess að hjálpa fólki sem vill ekki vera á leigumarkaði en kemst ekki af honum. Hitt er síðan annað mál að það má halda langa tölu um það hvernig best væri að reyna að þroska og þróa íslenskan leigumarkað til lengri tíma. Það er nú eiginlega þannig að við erum ekkert að halda því fram að þetta mál lagfæri brotinn leigumarkað en það getur bætt hag fólks sem er fast á leigumarkaði á sama tíma og það greiðir hærri leigu en afborganir væru af sambærilegri Í dag eru reglurnar um greiðslumat þannig að frá tekjum fólks eru dregin neysluviðmið og þau eru birt á vef félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins. Þau viðmið geta bara endurspeglað meðaltöl en ekki raunverulega neyslu og þar af leiðandi raunverulega greiðslugetu þess heimilis sem um ræðir.

Það er auðvitað best að greiðslumat endurspegli raunverulega greiðslugetu fólks. Til þess er það nú gert og það er fátt betur til þess fallið en að skoða þau útgjöld sem fólk hefur raunverulega staðið undir til lengri tíma eins og hugmyndin er með þessari tillögu. Það væri síðan auðvitað hægt að fara aðeins í gegnum það að þegar fólk stendur frammi fyrir því að fara í greiðslumat þá er það oft þannig að menn standa í því að færa bókhaldið, færa bíl á milli einstaklinga bara svo að dæmi sé tekið, eða jafnvel fá lánaða peninga til að leggja inn á reikning tímabundið á meðan greiðslumatið stendur yfir og annað í þeim dúr. Kannski væri það jákvæð hliðarverkun af þessari þingsályktunartillögu að greiðslumötin og framkvæmd fólks við að fylla út þau gögn sem þeim fylgir yrði þá kannski raunsærri fyrir vikið. Rúmlega fjórðungur leigumarkaðar, eða 27%, býr við það sem Hagstofa Íslands kallar íþyngjandi húsnæðiskostnað, sem er þegar heildarkostnaður húsnæðis er yfir 40% af öllum ráðstöfunartekjum heimilisins. Til samanburðar er hlutfall heimila í eigin húsnæði sem býr við íþyngjandi húsnæðiskostnað ekki 27% heldur 8,9%. Þetta segir okkur þá að það hallar á leigjendur. Við tökum hér fram í greinargerð, svo að ég vitni beint í hana: „Ráðherra er falið að útfæra tillöguna í reglugerð. Rétt er að ráðuneytið taki við þá vinnu afstöðu til þess hvernig beri að gera ráð fyrir auknum kostnaði, m.a. vegna viðhalds fasteigna, í greiðslumati fólks sem teldist standast greiðslumat á grundvelli þessarar undanþágu. Það er þó ekki til þess fallið að takmarka svigrúm þess hóps sem getur lækkað greiðslubyrði sína verulega með kaupum. Eins er rétt að ráðuneytið taki afstöðu til þess hvernig best sé að samræma efni tillögunnar við nýlegar reglur Seðlabanka Íslands, nr.

Við teljum þetta því mikið réttlætis- og sanngirnismál. Við teljum að þetta eigi brýnt erindi til fólks eins og efnahagsástandið er núna við tókum svo sem eftir því þegar málið var flutt á síðasta þingvetri að þá voru margir þingmenn úr öðrum flokkum sem voru mjög velviljaðir því að hnika málum til þannig að þetta gæti náð einhverju brautargengi.

með því að vitna hér í það sem sagt var um þetta mál í störfum þingsins fyrir nokkrum mánuðum þar sem varaþingmaður Viðreisnar, Dagbjartur Gunnar Lúðvíksson, sem þá sat hér inni, flutti ræðu. Hann sagði í lokin, og ég geri það að mínum lokaorðum hér, með leyfi forseta: „Það er í rauninni alveg óskiljanlegt að fólk sem á fyrir útborgun og sýnir það mánuð eftir mánuð að það geti vel staðið undir greiðslum, standist ekki greiðslumat fyrir lægri fjárhæð en það greiðir nú þegar. Að fólki sé meinað að lækka greiðslubyrði sína með kaupum og sé þar af leiðandi haldið föstu á leigumarkaði gegn vilja sínum og gegn hagsmunum sínum.“ Þetta kjarnar auðvitað málið og setur það skýrt fram.

Frú forseti. Ég mæli hér í annað sinn fyrir máli sem yrði til mikilla hagsbóta fyrir allan almenning á Íslandi og líklega fyrir ríkissjóð um leið. Með því myndum við búa til sérstöðu fyrir Ísland á sviði heilbrigðisþjónustu, sérstöðu þar sem við værum að nýta þau tækifæri sem gefast með því að vera fámenn, samheldin en vel stæð þjóð sem á að geta passað upp á alla einstaklinga samfélagsins. Hér er um að ræða tillögu til þingsályktunar um gjaldfrjálsar heilbrigðisskimanir.

Ástæðan fyrir því að við leggjum það fram með þessum hætti, sem þingsályktunartillögu, og felum ríkisstjórninni að framfylgja þessu fremur en að leggja þetta fram sem lagafrumvarp, auðvitað fyrst og fremst sú að við höfum séð að það er ekki mikill hljómgrunnur fyrir því hér á Alþingi að samþykkja lagafrumvörp stjórnarandstöðuþingmanna en með þessu móti getur ríkisstjórnin í raun gert þetta mál að sínu. Hún getur klárað útfærsluna og hrint þessu í framkvæmd og má mín vegna alveg þakka sjálfri sér það. Aðalatriðið er að af þessu verði því að þetta mun hafa mjög veruleg áhrif á lífsgæði Íslendinga og jafnvel lífaldur. Það er þekkt að þeir sem hafa efni á því, og eins hátt sett fólk í stjórnmálum og fyrirtækjum í mörgum löndum, er reglulega sent í heilbrigðisskimun til að kanna hvort það sé aukin hætta á hinum ýmsu sjúkdómum eða jafnvel að þeir séu þegar komnir. Með þessari tillögu er lagt til að allir Íslendingar 40 ára og eldri eigi rétt á þessari þjónustu. Við getum gert þetta vegna þess að í fyrsta lagi þá höfum við efni á því. En í öðru lagi er það nú segin saga, og ég hef ekki heyrt marga andmæla því, að besta fjárfestingin í heilbrigðismálum er forvarnir

að forvarnir séu besta fjárfestingin og feli ekki í sér raunverulega kostnaðaraukningu heldur frekar sparnað þá mun þessi tillaga ekki kosta neitt. Hún mun spara samfélaginu öllu peninga og tryggja betri heilsu og lengra líf Íslendinga. Í heilbrigðisstefnu til ársins 2030 er einmitt lögð mikil áhersla á að fyrirbyggja sjúkdóma og auðvelda fólki að lifa heilbrigðu lífi, tala um lýðheilsu, mikilvægi hennar. þessi tillaga fellur mjög vel að þessum mikilvægu markmiðum heilbrigðisstefnunnar og ætti því að vera í lófa lagið fyrir ríkisstjórnina að gera þetta að veruleika í samræmi við þá heilbrigðisstefnu sem þegar hefur verið samþykkt, þar sem þó vantar inn í aðferðirnar til að tryggja lýðheilsu og sem mestan árangur á sviði forvarna. Ástæðan fyrir því að hér er talað um fólk 40 ára og eldra er sú að það er viðmið sem víða er notað um það hvenær tilefni sé til að fara að leita reglulega eftir heilbrigðisskimunum, heimsækja lækna eða fara í rannsóknir til að fylgjast sérstaklega með heilsunni. Þó er gert ráð fyrir því að yngra fólk geti sótt sérstaklega um að fara í svona skimun og eins að í samráði við lækna geti menn sótt um að fara oftar en á þriggja ára fresti þegar sérstakt tilefni þykir til. Með þessu móti má ætla að hinir ýmsu sjúkdómar fyndust á fyrri stigum og hægt yrði að grípa inn í fyrr, þar með auka lífsgæði og lífslíkur fólks í sumum tilvikum

Þetta er því ekki bara spurning um að finna hugsanlega sjúkdóma heldur einnig um þá áminningu sem í þessu felst, hvatningu og fræðslu til fólks um hvernig það geti breytt lífsstíl sínum, hagað hlutum aðeins öðruvísi, hvað þurfi að passa sérstaklega og með því móti reglubundin áminning til allra Íslendinga um hvernig þeir geti bætt heilsu sína út frá þeirri upplýsingagjöf sem af þessu myndi fylgja. Gert er ráð fyrir því að þótt ríkið fjármagni þetta og spari með því, eins og ég nefndi áðan, þá verði þetta ekki eingöngu á vegum opinberu geti allar heilbrigðisstofnanir, sama hvert rekstrarform þeirra er, tekið þátt í þessu uppfylli þær skilyrði. Þá geti sjúklingarnir eða viðskiptavinirnir, skulum við kalla þá, einfaldlega valið hvert þeir vilja fara í sína skimun. Með þessu skapast samkeppni, jákvæð samkeppni á sviði heilbrigðisþjónustu þar sem sjúklingar, viðskiptavinir, munu velja að fara á þá staði þar sem

og úr þessari samkeppni og uppbyggingu sem gæti orðið í kringum þetta í heilbrigðiskerfinu myndi eflaust spretta nýsköpun á öðrum sviðum. Þannig gæti fólk í heilbrigðisþjónustu haft aukna valmöguleika um vinnustað en um leið færi af stað aukin nýsköpun á þessu sviði og ómögulegt að segja til um hversu langt það myndi ná, hversu mikið yrði byggt á því. En þetta er a.m.k. mjög góður grunnur til að koma af stað samkeppni og nýsköpun á sviði heilbrigðisþjónustu. Þetta mál hefur verið flutt hér einu sinni áður eins og ég nefndi strax í upphafi og byggir raunar á kosningastefnu, kosningaloforðum Miðflokksins fyrir síðustu kosningar. Ég vona að í þessari umferð fái það að hraðari framgang hér á þinginu en síðast og minni á að við erum í rauninni að bjóðast til þess að láta þetta upp í hendurnar á ríkisstjórninni og fela henni að framkvæma í samræmi við þetta. Ég vona að ríkisstjórnin muni geta tekið við hugmynd, góðri hugmynd, og unnið úr henni, sama hvaðan hún kemur því að þetta er mál sem varðar ekki aðeins fjármál, fjárhag ríkissjóðs heldur varða heilsu og jafnvel líf Íslendinga. Ég er sannfærður um að ef af þessu yrði yrði lífaldur Íslendinga aftur sá mesti í heimi að og lífskjör og líðan fólks yrði líka betri hér en verið hefur. Til að gera langa sögu stutta, frú forseti, virðist mér að það sé allt jákvætt við þetta frumvarp. Það felur ekki í sér aukin ríkisútgjöld, það bætir heilsu og eykur lífslíkur landsmanna og það eykur á nýsköpun og tækifæri á sviði heilbrigðisþjónustu. Ég hvet því ríkisstjórnarflokkana eindregið til að taka vel í þetta mál, láta það ekki deyja aftur í nefnd heldur meta kosti þess og fallast á að taka við verkefninu og innleiða það. Að því sögðu legg ég til að málið gangi til hv. velferðarnefndar.

Virðulegi forseti. Leyfist mér að fá hausverk um helgar? Ég mæli fyrir frumvarpi til breytinga á lyfjalögum, nr. 100/2020, sem miðar að því að bæta aðgengi landsmanna að lausasölulyfjum. Það er mjög ánægjulegt að fá að mæla nú fyrir fyrsta lagafrumvarpi mínu hér á þingi sem er auðvitað frelsismál.

„Lyfjastofnun er heimilt að veita undanþágu frá ákvæði 1. mgr. til sölu tiltekinna lausasölulyfja í almennri verslun. Slíkar undanþágur má aðeins veita þar sem ekki er starfrækt lyfjabúð eða lyfjaútibú. Lyfjastofnun skal birta lista á vef sínum yfir þau lyf, styrkleika og pakkningar sem heimilt er að selja samkvæmt ákvæði þessarar málsgreinar.“ Breytingin í þessu frumvarpi miðar að því að 2. málsliður 33. gr. falli brott þannig að afnumið verði það skilyrði að undanþágur megi aðeins veita þar sem ekki er starfrækt lyfjabúð eða lyfjaútibú, sem sagt heimila sölu lausasölulyfja í almennum verslunum.

Heimildin kveður á um að Lyfjastofnun geti veitt undanþágu til sölu tiltekinna lausasölulyfja í almennri verslun en slíka undanþágu megi aðeins veita þar sem ekki sé starfrækt lyfjabúð eða lyfjaútibú. Þannig er í raun í mjög litlum mæli heimilt að selja lausasölulyf utan apóteka. Þetta hefur maður aldrei skilið. Við erum með lyfseðilsskyld lyf sem eðli málsins samkvæmt krefjast þess að viss umgjörð sé utan um þau. Það þarf sérstaka heimild til að fá að kaupa þau. Svo erum við hins vegar með lyf sem ekki eru ávísunarskyld og eru opin öllum til kaupa. Því er þá þessi þröngi rammi settur utan um aðgengi fólks að þeim? Auðvitað á það ekki að skipta máli hver selur þessa nauðsynlegu vöru, miklu frekar eigum við að setja í kjölfarið eðlilegar kröfur á þann sem selur vöruna en ekki á hver það er. Með því að víkka út undanþáguheimild til að selja tiltekin lausasölulyf í almennum verslunum væri með tiltölulega einföldum hætti hægt að koma betur til móts við þarfir neytenda, auka aðgengi, auka samkeppni og lækka verð á tilteknum lausasölulyfjum sem Lyfjastofnun hefur þegar heimilað tilteknum almennum verslunum að selja hér á landi. Ef við snúum okkur að undanþágunni og framkvæmd hennar hefur Lyfjastofnun skilgreint að til þess að heimilt sé að selja þessi lausasölulyf í almennri verslun þurfi að vera a.m.k. 20 km í næsta apótek eða lyfjaútibú. Það er óvíst hvernig þetta viðmið varð til eða a.m.k. fann ég ekki neinar upplýsingar þar um. Aðrar upplýsingar er að finna á heimasíðu Lyfjastofnunar og þar stendur að um gróft viðmið sé að ræða sem hægt sé að víkja frá,

Lyfjastofnun hefur sett fram fínar leiðbeiningar til handa þeim verslunum sem hafa fengið þessa heimild til sölu lausasölulyfja. Leiðbeiningarnar innihalda skýran ramma um meðferð og móttöku, innkaup lyfja, tiltekin afgreiðsluskilyrði við sölu þeirra, þjálfun starfsfólks og svo mætti lengi telja. Ekki mun þetta frumvarp slá af neinar kröfur um öryggi lyfja og það er mjög mikilvægt að halda því hér til haga. Þegar frumvarp þetta er lagt fram eru 13 almennar verslanir með heimild til sölu á tilteknum lausasölulyfjum dreift um allt Það eina sem gerir þessar verslanir frábrugðnar öðrum almennum verslunum er hversu langt er í næsta apótek eða lyfjaútibú. Það er mikilvægt að halda því til haga að aðrar verslanir sem eru innan fjarlægðarmarka frá apótekum hljóta ekki síður að vera færar um að tryggja rétta meðferð, gæði og öryggi lyfja. Rökin fyrir því að veita aðeins almennum verslunum undanþágu sem uppfylla þetta 20 km skilyrði frá apóteki halda illa vatni. Með aukinni samkeppni í sölu á lausasölulyfjum má halda því fram að þjónustan batni og verð á þessum tilteknu lausasölulyfjum lækki. Undir það sjónarmið er tekið í skýrslu Norrænu samkeppniseftirlitanna um netverslun lyfja og sölu lyfja í lausasölu utan apóteka á Norðurlöndunum sem birt var 31. maí 2001. Hún er aðgengileg á heimasíðu Samkeppniseftirlitsins.

Þessi breyting á lyfjalögum getur því skipt sköpum fyrir rekstur almennra verslana, ekki síst fyrir smærri verslanir í smærri byggðarlögum. Afgreiðslutími apóteka er mjög misjafn eftir stærð byggðarlaga og taka afgreiðslutímar ekkert endilega tillit til þess hvenær einstaklingur fær t.d. frjókornaofnæmi, höfuðverk eða timburmenn. Forseti. Þetta litla skref myndi færa fyrirkomulag lyfsölu einu skrefi nær því sem gengur og gerist á Norðurlöndunum, að Finnlandi undanskildu. Núverandi undanþáguheimild í lyfjalögum hefur gefið góða raun og rök til að hefta þessa undanþágu við fjarlægðartakmörk frá næsta apóteki eru vart haldbær. Í greinargerð með frumvarpinu er að finna samantekt um fyrirkomulag sölu á lausasölulyfjum á Norðurlöndunum. Sala á lausasölulyfjum er leyfð í Danmörku, Noregi og Svíþjóð og þá er sala á nikótínlyfjum leyfð án takmarkana í Finnlandi. Í Svíþjóð er heimilt að selja ólyfseðilsskyld lyf í meiri mæli utan lyfjaverslana. Slíkt hefur leitt til verðsamkeppni á þeim lyfjum í Svíþjóð sem leitt hefur til betra aðgengis og lægra verðs til neytenda. Sölu lyfjanna fylgja afgreiðsluskilyrði en eins og ég rakti hér áðan hefur Lyfjastofnun þá þegar sett leiðbeiningar um slík afgreiðsluskilyrði sem er gert til að tryggja öryggi lyfjanna og þeirra sem þeirra neyta.

og tryggja framboð nauðsynlegra lyfja og ekki síst skiptir þetta atriði máli fyrir íbúa dreifðari byggða. Þessi breyting rímar alveg ágætlega við markmið núgildandi lyfjalaga um að tryggja landsmönnum nægilegt framboð af nauðsynlegum lyfjum með öryggi sjúklinga að leiðarljósi

Frú forseti. Ég ætlaði nú ekkert að hafa mörg orð um þetta mál en kem hér upp til að lýsa yfir miklum stuðningi við það

Það gæti virst svona við fyrstu sýn að þetta sé ekkert sérstaklega veigamikið mál, hafi ekkert endilega áhrif á eitthvað rosalega marga, en rétt eins og hv. þingmaður sagði er þetta samkeppnismál, þetta er neytendamál, bætir aðgengi fólks að vöru sem það sannarlega þarf á að halda á einhverjum tilteknum tíma og þetta fellir niður ákveðnar girðingar og forræðishyggju sem við sjáum oft í íslenskri löggjöf, illu heilli. Það er yfirleitt hugsun sem er sett inn í lög með góðum fyrirheitum og góður ásetningur að baki. En ég vil nú meina að hugsunin á bak við þetta fyrirkomulag, sem er þá verið að afnema með þessari lagabreytingu sem hér er lögð til,

Þetta er bara spurning um að treysta fólki sem rekur fyrirtæki og þetta er líka spurning um að treysta neytendum, að þeir kunni með hluti að fara. Mér finnst þetta vera gamaldags forræðishyggja og það er ekkert sem segir að verslunum sem eru fjær lyfjaverslunum eða apótekum sé betur treystandi en þeim sem eru nær lyfjaverslunum, að þær fari varlegar með íbúfen og frjókornaofnæmistöflur,

Það setjast einhverjir einstaklingar niður og ákveða hvernig er best að gera þetta: Er ekki bara fínt að hafa þetta 20 km? Af hverju ekki 15 km? Af hverju ekki 25 eða 40 eða jafnvel 10?

þess hversu góða samkeppnisstöðu fyrirtæki sem eru að keppa sín á milli búa í raun við. Fyrir utan nú bara það að markmið okkar með regluverki hér á Alþingi, ekki síst þegar kemur að svona málum, hlýtur að vera að auðvelda fólki

eða ekki sýnilegar í búðum eða hvernig við gerum það. Að setja þetta inn í einhverja kílómetra finnst mér ekki sniðugt. Þannig að út frá öllum eðlilegum samkeppnissjónarmiðum, og mér finnst þau skipta mjög miklu máli þó að við séum að tala um lausasölulyf, þá er verið að gera samkeppnisstöðu fyrirtækja skakka með svona reglum. Mér finnst þetta bara vera óþarfi og það er betra fyrir fólk, auðveldara fyrir neytendur að hafa þetta með því fyrirkomulagi sem lagt er til í þessu máli og ég fagna því framlagningu þess.

Ég mæli hér í annað sinn fyrir tillögu til þingsályktunar um úttekt á tryggingavernd í kjölfar náttúruhamfara. Tillagan liggur fyrir á þskj. 232 og er mál nr. 231. Meðflutningsmenn málsins eru 20 talsins, ef ég hef talið rétt, og koma úr flestum þingflokkum en málið en málið er jafnframt eitt af þeim málum sem þingflokkur Framsóknarflokksins hefur sett í forgang, enda varðar málið fjölmarga íbúa þessa lands, jafnt í dreifbýli sem þéttbýli. Tillagan sem ég mæli fyrir hljómar svo, með leyfi forseta: „Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta gera úttekt á tryggingavernd og úrvinnslu tjóna í kjölfar náttúruhamfara. Markmið úttektarinnar verði að greina hverju sé helst ábótavant í tryggingavernd og úrvinnslu tjóna og að draga fram leiðir til úrbóta. Í úttektinni verði einkum horft til náttúruhamfara síðustu 10 ára, en úttektina mætti afmarka frekar í ljósi fyrirliggjandi upplýsinga eftir að vinnan hefst. Úttektinni verði skilað í formi skýrslu til Alþingis eigi síðar en 1. júlí 2023.“ Hér ætla ég að gera frekari grein fyrir þessari tillögu, vitna til greinargerðarinnar með tillögunni en einnig að fara út fyrir efni hennar. Tillaga þessi er nú flutt í þriðja sinn en hún var síðast lögð fram lögð fram á 152. löggjafarþingi og er nú endurflutt óbreytt með örlitlum breytingum á greinargerð. Hér á landi reynast náttúruöflin landsmönnum oft óblíð og hafa síðustu árin svo sannarlega ekki verið nein undantekning á því.

snjóflóð á Flateyri, aurflóð í Þingeyjarsveit og aurflóð á Seyðisfirði og svo nýliðin óveður sem ollu t.d. miklum usla á Austfjörðum. Samkvæmt nýjustu ársskýrslu um Náttúruhamfaratryggingu Íslands voru stórtjón á árinu 2020 14 talsins og 11 árið 2021, en frá árinu 1987 hafa slík tjón verið sjö á ári að meðaltali. Eins og við vitum er tjón af völdum náttúruhamfara oft tilfinnanlegt og getur reynst hvort sem er einstaklingum eða rekstraraðilum ofviða og ef íbúar eða fyrirtæki á einum stað ráða ekki við tjón sem verður af náttúruhamförum þá getur slíkt tjón ógnað heilu samfélögunum. Þess vegna er tryggingavernd mikilvæg sem og skilvirk og sanngjörn úrvinnsla strax í kjölfar hamfara. Á síðustu árum hefur verið farið í margvíslegar aðgerðir til að verjast náttúruhamförum og koma á samtryggingu vegna slíkra tjóna. Má þar nefna ýmiss konar vöktun náttúruvár, úttektir og tryggingar Náttúruhamfaratryggingar Íslands, verkefni ofanflóðasjóðs, bæði varnir sem hann byggir upp og bætur sem hann greiðir ef taka þarf mannvirki úr notkun, og síðan Bjargráðasjóð sem hefur bætt ýmis tjón þeirra sem stunda landbúnað. Þá hefur verklag stjórnvalda við að bregðast við afleiðingum einstakra hamfara mótast og slípast mjög og í rétta átt á síðustu árum en ég veit þó ekki til þess að til séu verklagsreglur sem hafa verið formlega settar niður um samstarf opinberra aðila í kjölfar hamfara. Við alla úrvinnslu eftir náttúruhamfarir spila tryggingar sem keyptar eru af tryggingafélögunum inn í verndina, bæði lögboðnar tryggingar og valfrjálsar tryggingar. Stundum er samspil þessara trygginga óvænt og ófyrirséð en mikilvægt er að samræmis gæti í tryggingavernd og að öll úrvinnsla sé eins sanngjörn og mögulegt er. Að úrvinnslu tjóna koma margir aðilar, m.a. tjónþolar, starfsmenn tryggingafyrirtækja og sjóða, matsmenn tryggingafyrirtækja, verkfræðingar við hönnun viðgerða, verktakar verkfræðingar við hönnun viðgerða, verktakar sem gera við, hreinsa, rífa og endurbyggja mannvirki, stjórnvöld, þ.e. sveitarfélög, ríkisstofnanir, ráðuneyti og jafnvel ríkisstjórn. Kostnaður og vinna hjá stjórnvöldum og tjónþolum eykst eftir því sem úrvinnsla tryggingamála dregst á langinn. Mikil reynsla hefur safnast upp á síðustu árum sem mikilvægt er að læra af og nýta til að bæta vinnubrögð. Eftir skriðuföllin á Seyðisfirði hafa t.d. komið fram ýmsar nýjar áskoranir. Þar má nefna ósamræmi í bótum til þeirra sem missa húsnæði sitt í hamförum og þeirra sem þurfa að flytja úr húsnæði vegna hættu á hamförum,

á. Hann hefur einnig beint sjónum að nauðsyn þess að skilgreina fárviðri sem náttúruhamfarir í lögum um náttúruhamfaratryggingar í samræmi við ábendingar þar að lútandi frá veðurfræðingum fyrr og nú. Ljóst er að tilefni er til að gerð verði úttekt á framkvæmd þessara mála og það er einmitt það sem flutningsmenn telja tímabært að gera, leggja mat á samspil ólíkra þátta og hvernig allar þær mikilvægu aðgerðir sem komin er reynsla á vinna saman, hvort einhvers staðar séu göt og hvort tilefni sé til úrbóta. Þess vegna er lagt til að ríkisstjórninni verði falið að láta gera úttekt á tryggingavernd. Úttektin nái bæði til stöðu einstaklinga og lögaðila í kjölfar atburða þar sem náttúruhamfarir hafa valdið eignatjóni, rekstrartjóni eða tjóni á opinberum innviðum.

Í umsögn frá Náttúruhamfaratryggingu Íslands segir m.a., með leyfi forseta: „Stjórn Náttúruhamfaratryggingar Íslands leggur til að stjórnsýsla mála sem lúta að hvers kyns náttúruhamförum og tjónum vegna þeirra verði einfölduð. Tryggð verði samfella og samræmi í afgreiðslu mála þeirra íbúa sem verða fyrir áfalli í kjölfar náttúruhamfara og réttindi þeirra skýrð frekar þar sem jafnræðis og meðalhófs verður gætt. Slíkt mun stuðla að hraðari endurreisn samfélagsins og flýta fyrir því að líf íbúa verði eðlilegt að nýju.“ Það er auðvitað lykilatriði í þessari tillögu, að

Kannski má segja að ákveðin vinna í þessa átt sé nýhafin þegar matvælaráðherra hefur nú sett af stað vinnu við að kanna sameiningu Bjargráðasjóðs og Náttúruhamfaratryggingar Íslands, sem er mjög spennandi að fylgjast með í ljósi þessa máls. Í tillögunni sem hér er mælt fyrir eru talin upp 13 atriði sem lögð er áhersla á að tekin verði til skoðunar. Ég ætla ekki að tiltaka þessi 13 atriði hér heldur koma inn á ýmis álitamál sem komið hafa upp,

Hæstv. forseti. Forsendur þess að tryggingaábyrgð skapist hjá Náttúruhamfaratryggingu Íslands eru að eignir séu brunatryggðar. Húsnæði er almennt brunatryggt og flestir eru með tryggingu innbús þar sem hús og innbú fæst bætt. Hins vegar eru fæstir með lausamuni brunatryggða. Því ná þessar tryggingar ekki yfir tæki og tól atvinnufyrirtækja og hjá flestum eru sólpallar, jafnvel þótt stórir séu og miklir, ekki brunatryggðir og fást því ekki bættir eftir hamfarir.

Hjá rekstraraðilum getur líka skapast verulegt tjón, sérstaklega vegna lausamuna sem ekki eru brunatryggðir, verkfærabúnaðar, jafnvel byggingarefna eða hráefna annarra sem geta verið staðsett á ýmsum stöðum á lóðum, geymslum eða á verkstæðum. Þessi búnaður eða hráefni getur verið þannig að engar tryggingar nái yfir hann eða hann tryggður á þann veg að altjón í náttúruhamförum fáist ekki bætt. Jafnvel getur staðsetning á lóð skipt máli þegar þegar farið er yfir málin. Skip og bátar sem lenda í hamförum fást bættir ef þeir eru húftryggðir, en bátar sem teknir eru á land eru hins vegar oft teknir af þeirri tryggingu og fást þá ekki bættir ef þeir eru t.d. í viðgerð eða viðhaldi á landi. Rekstrartryggingar virðast falla úr gildi í náttúruhamförum og rekstrartjón, hvort sem það felst í því að hella niður mjólk, stöðva fiskvinnslu eða afgreiðslu grænmetis, virðist þannig ekki fást bætt.

og þegar jarðvegur eða eldfjallaaska fýkur. Vissulega hefur náttúruhamfaratrygging bætt slík tjón en þarna eru þó augljóslega grá svæði sem þarfnast skoðunar. Það er því að mörgu að hyggja og þetta er engan veginn tæmandi upptalning á því sem getur orðið óljóst í úrvinnslunni. Og eins og yfirferð yfir þessi álitamál gefur til kynna þarf að meta samræmi í viðbrögðum, finna möguleg göt í kerfunum,

Virðulegi forseti. Það er mikilvægt að fækka gráu svæðunum eins og mögulegt er þó að ófyrirsjáanleiki náttúrunnar komi nú sennilega í veg fyrir að það takist 100%. Aðgerðir til úrbóta gætu t.d. falist í breytingu á lögum, reglugerðum eða verklagsreglum, betri miðlun upplýsinga og fræðslu- og kynningarverkefnum. Þá er mikilvægt að upplýsingar um tjón á fasteignum séu skráðar skipulega þótt farið sé í viðgerðir þannig að upplýsingar um tjón fylgi eignunum í fasteignaskrá. Ég vona einlæglega að þessi tillaga nái fram að ganga hér á þessu þingi. Það þarf svo sannarlega að nýta uppsafnaða þekkingu og reynslu til frekari framfara. Að lokum legg ég til að tillögunni verði vísað til efnahags- og viðskiptanefndar en finnst þó rétt að geta þess og benda á að efni tillögunnar varðar einnig verkefni umhverfis- og samgöngunefndar og atvinnuveganefndar a.m.k. Ég tel þó að samspil tryggingaverndar og umfjöllun um það samspil eigi best heima hjá efnahags- og viðskiptanefnd.

tvisvar sinnum af Sigurði Páli Jónssyni á 150. og 151. löggjafarþingi. Ég vakti á því athygli þegar ég flutti málið síðast að vegagerð um Skógarströnd hafi lengi verið til umfjöllunar en samkvæmt heimildum þar um var fyrst fjallað um veginn hér á Alþingi árið 1931. Þá voru uppi áform um brúargerð við Svelgsá og tók sú brúargerð á annan áratug að komast til framkvæmda. Hér er mælt fyrir því að kanna hagkvæmni þess að leggja á Skógarstrandarveg bundið slitlag á heilsársvegi og er það von mín nú þegar fimm ár eru liðin frá því að málið var fyrst á dagskrá að það hljóti afgreiðslu fyrr en brúarframkvæmdir við Svelgsá forðum. Í ljósi þess að tillagan hefur ekki hlotið afgreiðslu skal á það bent að ástand Skógarstrandarvegar er enn áþekkt að stærstum hluta því sem var fyrir fimm árum síðan þegar hún var fyrst flutt og í raun ekki mikið betra á stórum köflum en var fyrir 50 árum síðan.

Langstærstur hluti þeirrar upphæðar, 3,1 milljarður, er áætlaður í verkið á þriðja tímabili áætlunarinnar, árin 2030–2034. Í fyrsta lagi eftir átta ár og í síðasta lagi eftir 12 ár ef allt gengur upp.

Það er vert að spyrja sig hvort það sé eðlilegt að þjóð nái ekki betri tökum á vegagerð á heilli öld en sem virðist hér. Að mínu mati er áratuga bið eftir nauðsynlegum úrbótum á veginum ótæk. ræða fjölfarna leið sem er jafnframt verslunar- og viðskiptaleið en um hana fara einnig ótal ferðamenn til að njóta þess menningarauðs og þeirra spennandi áfangastaða sem leynast víða við innanverðan Breiðafjörð. Það er alveg ljóst að umferð hefur stóraukist í þessu tilliti enda svæðið fjölsótt. Það er ekkert launungarmál að bættar samgöngur um Skógarströnd myndu stórauka möguleika til margvíslegs samstarfs og bættrar þjónustu á svæðinu, svo sem í heilbrigðis- og menntamálum en ekki síst í uppbyggingu ferðaþjónustu. Heilsársvegur um Skógarströnd myndi styrkja og færa samfélög við Breiðafjörð nær hvert öðru og sameina í ríkara mæli byggðirnar við Breiðafjörð sem eitt þjónustu- og atvinnusvæði. Skógarstrandarvegur er einn stofnvega í landsfjórðungnum sem ekki er lagður bundnu slitlagi og einn örfárra slíkra á landsvísu. Leiðin um Skógarströnd er tenging Snæfellinga við aðra landshluta, bæði Vestfirði og Norðurland. Ástand vegarins kemur þó í veg fyrir að svo sé og keyra íbúar á Snæfellsnesi oftast um lengri veg suður fyrir Borgarnes nema við bestu skilyrði að sumri til að fara leiðar sinnar norður í land sem og þeir sem eiga erindi á Snæfellsnes. Það er ríflega 100 km lengri leið til Vestfjarða og 60 km lengri leið norður í land. Það sama gildir um vöruflutninga sem eru umtalsverðir á milli Vestfjarða, Snæfellsness og Norðurlands, ekki síst með sjávarafurðir. Traustar samgöngur myndu þess vegna minnka útblástur vegalengda svo um munaði. Auk þess er vegstæðið um Skógarströnd ekki aðeins íðilfagurt með Breiðafjörð til annarrar handar og Bjarnahafnarfjall til hinnar heldur liggur vegurinn um láglendi og er því sjaldnast ófær vegna snjóa. Þrátt fyrir að vegurinn liggi vel leiddi rannsókn sem gerð var á slysatíðni á vegum á árunum 2007–2010 undir stjórn Þórodds Bjarnasonar í ljós að Skógarstrandarvegur var einn þriggja hættulegustu vega landsins. Það er í mínum huga alveg ljóst að vegurinn er síst hættuminni eins og umferð hefur aukist á síðustu árum og umferð um Skógarströnd er meiri en nokkru sinni fyrr. Virðulegur forseti. Um ræðir vegkafla sem hefur mikilvægt hlutverk til framtíðar, tafir á framkvæmdum aftra uppbyggingu á svæðinu og samstarfi sveitarfélaga. Vegurinn er meðal hættulegustu vegarkafla landsins í því ástandi sem hann er í dag. Það eru rík umhverfissjónarmið fyrir hendi í ljósi þess að fara þarf um lengri veg en ella til að komast leiðar sinnar frá Snæfellsnesi norður í land. Byggðirnar í nágrenni vegarins eiga sumar hverjar í vök að verjast í atvinnu- og byggðalegu tilliti og þegar horft er til aukinnar ferðaþjónustu er svæðið auðugt af fjölbreyttri náttúru, sögu og menningarhefðum sem gætu staðið undir uppbyggingu ferðaþjónustu ef greiðar samgöngur væru fyrir hendi. Ég segi því aftur: Eftir hartnær 100 ára umræðu um uppbyggingu Skógarstrandarvegar á Alþingi er kominn tími til athafna. Látum verkin tala og tengjum betur saman byggðirnar við Breiðafjörð.